Шановні колеги, готові реєструватись? Готові? Нагадую, реєстрація відбувається шляхом натискання зеленої кнопки "за". Як завжди, Сергію Володимировичу. Зелена, зелена, да, ваша улюблена. Прошу реєструватись.

залі зареєстровано 290 народних депутатів України. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, я хотів би поздоровити нашого колегу Андрія Ростиславовича Бобляха. Я бажаю здоров'я ще раз, бажаю успіхів, наснаги. Я думаю, що всі народні депутати приєднуються до моїх побажань. Гарного дня! Повертаємося до розгляду питання порядку денного.

Добре, дайте 5 хвилин. Шановні колеги, шановні присутні! Сьогодні ми всі з вами прокинулись в новій країні, сьогодні запрацював новий уряд пана Зеленського, уряд версії 2.0. Ми всі добре пам’ятаємо, що коли перший уряд Зеленського на чолі з паном Гончаруком ініціював земельну реформу, Трудовий кодекс, розповсюдження казино в нашій країні, не індексував пенсії 1 березня, зупинив майже промисловість в Україні, то що отримали – країна отримала кризу. І уряд Гончарука вчора ми майже одноголосно відправили у відставку. Що сьогодні відбувається? Сьогодні почала працювати друга версія пана Зеленського. І ми сподіваємося, що курс буде змінений. Тому що навіщо тоді ми змінювали ці обличчя, навіщо ми змінювали ці прізвища, якщо ми не змінимо підходи до керівництва та виконання завдань парламенту виконавчою владою? Тому "Опозиційна платформа – За життя" наполягає на тому, щоб у нас зараз було прийнято рішення ми скасували розгляд законопроекту про землю. Тому що ми не чули, що уряд новий буде робити. Тому ми наполягаємо на тому, щоб цю ініціативу попереднього уряду по розпродажу України задля того, щоб вони мали отримувати кредити МВФ, задля того, щоб вони могли розпродати Україну, задля того, щоб, не спитавши людей, без проведення референдуму, сьогодні вони мали право розпродавати українську землю ми категорично заперечуємо. Ми наполягаємо на тому, щоб сьогодні завершили і закінчили цю вакханалію з бажанням розпродати українську землю. Щоб завтра вранці ми сюди викликали новий уряд і новий уряд нам чітко надав відповіді, що вони будуть пропонувати робити з медичною реформою, як вони будуть індексувати пенсії 1 березня, як новий уряд бачить підняття нашої економіки, що вони будуть робити з промисловим виробництвом і що вони будуть робити з реформою освіти. І тому, поки новий уряд чітко не дасть свій план дій, не дасть антикризову програму, не виконає сім рішень Конституційного Суду України, не виконає закони України та не проіндексує людям пенсії, не перегляне тарифи Гончарука, які він двома платіжками запам'ятався всій країні, до того часу втрачати час та зараз імітувати роботу парламенту щодо розгляду земельної реформи ми вважаємо неприпустимим. Тому ми наполягаємо ще раз, щоб сьогодні, зараз прямо, проголосувати скасування законопроекту про землю, відкласти це питання, прийняти рішення, чи треба проводити всеукраїнський референдум. Об'єднати всі наші зусилля і на вимогу людей зараз підготувати проведення восени якісного всеукраїнського референдуму. І після того, як люди вже нам нададуть право приймати рішення щодо землі, тільки після того переходити до прийняття рішень. До того часу, шановні колеги, ви ж всі вчора бачили, як безславно пішов у відставку уряд Гончарука. Ви всі дуже добре розумієте: якщо ви не зупинитесь в розгляді питання землі, якщо ви не припините імітацію цю розпродажу України, то, на жаль, ви так само підете всі разом у відставку. Тому що ми всі дуже добре розуміємо, що люди не пробачать, якщо без їх дозволу будуть розпродавати Україну. І тому "Опозиційна платформа – За життя" зараз до вас звертається по-людськи. Ми вже вам 2500 раз під час розгляду наших правок наголосили про те, що не можна, не можна розпродавати Україну. Ми ще раз звертаємося до вас, що треба провести всеукраїнський референдум. І ми наполягаємо зараз, щоб зупинити розгляд цього питання, щоб почути програму уряду та врятувати країну, або йдіть на перевибори до Верховної Ради. Дякую за увагу. Дякую, Наталія Юріївна. 2525, Бакунець. Не наполягає. Бондарєв, 2530. Наполягає. Костянтин Бондарєв, фракція "Батьківщина". Партія "Батьківщина" завжди була проти того, щоб землю ми перетворювали на товар. І сьогодні, дійсно, є така можливість зупинити розгляд цього закону, внести реальні правки, а не формальні, дійсно розглянути їх і розпочати все з чистого листа. Давайте проводити спочатку референдум, а потім вже після того, як люди дадуть нам відповідь, чи хочуть вони землю у вигляді товару бачити, чи ні, будемо писати новий Закон про обіг землі і взагалі про розвиток аграрного українського сектору, українського виробника. Давайте закінчувати з цим питанням…

За-88 Рішення не прийнято. Наступна правка - Грищенко. Не наполягає. Леонов. Кіт.

Уряд публічно пообіцяв, що він буде слідкувати програмі Президента, програмі фракції "Слуга народу", а в програмі Президента, і в програмі фракції "Слуга народу" прописано, що абсолютно всі рішення, важливі рішення вони мають прийматися народом на референдумі. І тому я дуже хочу попросити вас не підставляти вже новообраний вами уряд, надати їм можливість робити свою роботу правильно та коректно, відкласти розгляд цього законопроекту, дочекатися, коли уряд стане потужним, для того щоб ми повернулися до цього законопроекту, доопрацювали його, і лише з того моменту виносити його, і виключно після референдум, на розгляд депутатами Верховної Ради України. Моя правка саме про це, що всі рішення стосовно землі вирішувалися на референдумі. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 2535. Прошу визначатись та голосувати. За-83 Рішення не прийнято. Фріс. Не наполягає. Шпенов. Не наполягає. Кабаченко? 2541. Дуже дякую. Продовжуючи, цю правку також треба розглядати в контексті моєї попередньої правки, тому що абсолютно всі мої правки вони подані із зберіганням культури президентських обіцянок і направлення на те, щоб всі рішення, пов'язані із відкриттям ринку землі, вирішувалися народом на всеукраїнському референдумі. І тому цю правку ми розглядаємо в контексті моєї попередньої правки, мої тези залишаються тими же. І я наполягаю на тому, щоб ми все ж таки з вами зачекали на розгляд цього законопроекту, прийняли Закон про всеукраїнський референдум, провели його, або зрозуміли, що Верховний Суд також прийняв, вирішив, що Закон про референдум від 1991 року, він залишається чинним, в тому ми можемо застосувати дію цього закону для того, щоб провести референдум, і виключно по результатах проведення референдуму перейти до розгляду питання Закону про відкриття ринку землі. Дякую. Прошу підтримати.

Ми сьогодні звертаємося до авторів цього законопроекту. Цей законопроект не враховує ключового питання – згоди народу України, щоб хтось поза спинами, поза волею громадян України вирішував долю землі. Фракція "Батьківщина", Юлія Тимошенко, як і вся країна наголошує, що і зараз влада має діяти. Ви маєте не стояти і не сидіти, відволікаючись від головного питання, а навести порядок на землі, навести лад у земельному кадастрі, виключити земельне рейдерство. Ну, і найголовніше – починається посівна на селі. Якщо для когось це новина, то для нас – ні. І зустрічаючись з людьми по всій країні, люди так і чекають, фермери, то де ж безвідсоткові кредити, де безвідсотковий лізинг, так, як це існує в європейських країнах, де справді підтримують власного виробника на селі? Так має діяти уряд, а не готувати продаж землі поза спинами українців.

За-86 Рішення не прийнято. Чайківський, наполягаєте? Включіть, будь ласка, мікрофон. 2545. Іван Чайківський, група "За майбутнє". Шановні народні депутати, шановний пане Голово! Вчора ми з вами вкотре взяли на себе відповідальність за майбутнє країни разом з оновленим Кабінетом Міністрів. Тепер нам потрібно дати уряду інструмент для роботи – це якісний Закон про обіг землі. З одного боку, аграрний сектор чекає на даний законопроект, з іншого боку, українське суспільство доволі стурбоване і не готове його прийняти в такій редакції. Тому для того, щоб трохи наблизити даний закон до побажань народу, я пропоную прийняти мою правку 2545 та застосувати перехідний період, який дозволить до 1 січня 2023 року набувати право власності на земельні ділянки лише фізичним особам та юридичним особам, які займаються молочним тваринництвом. Шановні народні депутати, прошу підтримати і проголосувати за дану правку. Дякую.

Я пропоную доповнити пунктом 15 до "Перехідних положень" такий зміст: "До набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2020 року, не допускається: купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності". Прошу поставити правку на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 2546. Прошу визначатись та голосувати. За-89 Рішення не прийнято. Шевченко. Не наполягає. Пузанов. Не наполягає. Папієв. 2549. 10:23:17 ПАПІЄВ М.М. Дякую. Шановні народні депутати України, шановні громадяни України, я перш за все звертаюсь до Голови Верховної Ради України з вимогою, коли надаєте слово по поправках народних депутатів України, щоб вони виступали по суті поправок своїх, а не взагалі, тому що ми розглядаємо сьогодні важливий закон і треба, щоб ми його ретельно розглянули. І ще одне. Взагалі-то в ложі уряду має сидіти профільний міністр, який би формував позицію уряду. І ще одне. Це ж законопроект, який готувався попереднім урядом, нам сьогодні потрібна гарантія: якщо новий уряд не підтримає його, давайте відкладемо його розгляд і продовжимо вже після формування думки нового уряду. Якщо ви цього не робите, якщо це законопроект, який підготовлений в Офісі Президента, тоді й назвемо його, що це закон Президента України. І тоді й відноситись до нього будемо у відповідний спосіб. Я прошу поставити на голосування мою поправку стосовно проведення всеукраїнського референдуму. Наша позиція незмінна: референдум - потім закон.

Дякую. От ми підійшли до найважливішої поправки цього закону. Дмитре Олександровичу! Пане Голово! Я от навіть звертаюсь до вас. Я готовий, якщо зараз Верховна Рада проголосує цю поправку, зняти всі свої наступні поправки і не повертатися до них. Тобто, якщо зараз Верховна Рада голосує поправку, що "не допускається до проведення і встановлення результатів всеукраїнського референдуму продаж землі", якщо ви цю правку голосуєте, я знімаю всі інші правки, і буду просити, щоб наша фракція зняла правки, і щоб ми підійшли до голосування за закон в цілому. Дякую. Голосуйте, будь ласка. 2559. Прошу визначатись та голосувати. На жаль, 87. Михайле Миколайовичу, будемо продовжувати по всіх правках іти далі. Мамка, 2551.

придбати і можна продати, це називається ринок. А що таке придбати без дозволу суб'єктам, які вказані в статті 130-й, і її продати, то це зовсім абсолютно не ринок, це зміни до закону, який просто буде існувати для того, щоб продали землю. Але запитати необхідно в людей. І все-таки іноземцям, хочемо зафіксувати в змінах до статті про те, що після всеукраїнського референдуму тільки вийти на продаж землі українського народу. Прошу правку поставити на голосування. Ставлю правку на голосування. Прошу визначатись та голосувати 2551. За-82 Рішення не прийнято, правка не врахована. Савчук, 2552. А відійдіть, будь ласка, шановні колеги. Оксана Савчук, місто Івано-Франківськ, Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Дивіться, що дуже важливо в цій правці? Ми пропонуємо все ж таки до 2024 року залишити мораторій, і в контексті всіх тих подій, які ми зараз маємо і з новим урядом, і те, що ми продовжуємо розглядати земельний, власне, цей законопроект, я думаю, сама доля нам дає можливість зупинитися і, як-то кажуть, цей проект не виносити далі. Чому я так кажу? Ну, в першу чергу, ми з вами десь розуміємо, що і поки новий міністр вникне в справи, ми не встигаємо взагалі реалізувати цей законопроект. У нас ще є дуже багато проблем з геокадастрами, які ми не можемо втілити. І саме підтримавши, власне, наші правки про те, де ми говоримо і про мораторій, і про те, де ми говоримо, що даний законопроект не відповідає тим вимогам суспільства, ми згладимо всі гострі кути і не доведемо до того, що будемо мати такі певні незадоволення. Тому я все ж таки вважаю, що… Просимо підтримати цю… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 2552. Прошу визначатись та голосувати. 10:28:43 За-92 Рішення не прийнято. Гончаренко, 2554. Олексій Гончаренко ,"Європейська Солідарність" Україна. Друзі, я хочу зараз вам від імені всієї країни сказати наступне, знаєте, є така відома формула: "земля і люди". Так ось, ви знаєте, і я маю зараз знову перейти на особистості і попередити вас: те, що ви робите зараз з країною, просуваючи цю латиноамериканську модель, воно знищить українське село! І воно змусить мільйони людей перейти перейти з вами, конкретно з вами, депутатами "Слуга народу" і цією владою на особистості. Це буде вже не один народний депутат, це будуть мільйони людей. Потім просто не ображайтеся. Дякую. правку на голосування. Прошу визначатись та голосувати.

Шановний головуючий, шановний Миколо Тарасович, шановні виборці, для нас всіх є дві новини. Одна позитивна це те, що в уряді може з'явитися окреме Міністерство сільського господарства. Тобто влада визнає, що все-таки Україна аграрна держава. Це хороша новина. І інша, Миколо Тарасовичу, ми з вами коли дискутували під час засідання аграрного комітету, я справді переконався і кажу щиро, що ви фахівець в аграрній сфері і саме такі люди мають очолювати міністерство, але за останньою інсайдерською інформацією ви від цієї посади відмовились. І це сумно. Бо саме ми надіялися, що з висоти цього кабінету ви відкличете цей законопроект, підготуєте спільно з аграріями, з фермерами, з представниками різних фракції саме той закон, який підтримує більше 70 відсотків українського народу. Ще не пізно. І я хотів би ще раз підтвердити, що "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" послідовно настоює, що тільки на всеукраїнському референдумі і тільки український народ може визначити долю землі сільськогосподарського призначення. І по суті правок. Там вона стосується, що на прикордонних територіях земля має належать тільки державі. Щиро бажаю вам, Миколо Тарасовичу, щоби все-таки ви не відмовлялися від посади міністра, ми підтримаємо вас, ви відкличете законопроект і спільно підготуємо той, якого хоче весь український народ. Дякую. Михайло Михайлович, дякую за підтримку Миколі Тарасовичу, в нього просто мікрофон виключений. 2556 – прошу визначатись та голосувати. Вже голосування. За-93 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Шановні колеги, звернулися декілька фракцій з пропозицією, щоб Микола Тарасович все ж таки не стояв на трибуні. Якщо немає заперечень і якщо ніхто не буде займати його робоче місце, то я пропоную все ж таки, щоб пан Сольський з місця доповідав далі. Дякую. Качний, 2557. Шановні колеги, шановний Дмитро Олександрович, я з вами згодний, що від того, чи стоїть пан Сольський на трибуні, чи він сидить в залі, чи лежить дома, нічого не зміниться. Нам би хотілось вам задати таке питання. Якщо в нас створюється Міністерство аграрної політики і буде визначений міністр, то нам хотілося б, щоб він тут на трибуні дав відповіді на ті болючі питання, які сьогодні хвилюють нашу країну, наших аграріїв. І якщо ми б почули, що то дійсно державний діяч з дійсно патріотичними поглядами щодо українського народу, то ми б могли би з ним і співпрацювати надалі. Якщо це міністр, який буде продовжувати політику уряду і політику якраз сьогоднішньої Верховної Ради і монобільшості, то, безумовно, ми будемо до нього знаходитися в опозиції. Що стосується сьогоднішніх моїх поправок. 2557. Розділ Х" Перехідні положення" Земельного кодексу України доповнити новим пунктом 15 наступного змісту: "Визначаються угоди недійсними…" Ставлю на голосування правку 2558 Качного. Прошу визначатися та голосувати.

це стосується, безумовно, референдуму. Референдум, який потрібен сьогодні нашій державі. На жаль, сьогодні ми не маємо навіть закону про референдум. І те народовладдя, яке ви обіцяли, на жаль, сьогодні його взагалі немає. І те, що відбулося вчора, ми бачили, що навіть "Слуги народу" жодної зустрічі не було з жодним міністром, ми не почули від міністрів свої програми, ми не знаємо, як буде рухатися далі кожна галузь, і як буде її витягувати з проблемних тих питань, тієї прірви, яка сьогодні існує, той міністр, якого ви вчора призначили. Тому нам би хотілося, ще раз наголошую, побачити Міністра аграрної політики, який нам скаже і доповість у цій залі: що буде далі з нашим аграрним напрямком, напрямком, що буде з нашими аграріями, що буде з землею? Тому, шановні колеги, друга моя поправка теж стосується референдуму, і це… Ставлю на голосування правку 2824. Прошу визначатись та голосувати.

якраз я пропоную встановити мораторій для юридичних осіб відносно власності сільськогосподарської землі. Я хочу сказати ще раз пану Сольському, а то я його багато разів запитував, так і не почув, відносно економічної моделі. Я хочу звернутися до всіх депутатів, в тому числі і до комітету, що дана концепція, яка зараз розглядається, приведе до знищення села. А в селі живуть 12,5 мільйонів сьогодні населення українців, тому що та модель, яка пропонується, вона передбачає створення великих компаній, де люди абсолютно сьогодні непотрібні. І тому я хочу все ж таки довести до всіх відносно відповідальності за майбутнє нашої країни, тому що перед країною стоїть три завдання – це наша продовольча безпека... ГОЛОВУЮЧИЙ. 2559. Прошу визначатись та голосувати. За-80 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 2560, Кальцев. Ткаченко. Немає. 2567, Тарута. Сергій Тарута, фракція "Батьківщина". Цією правкою передбачаються зміни до розділу Х "Перехідних положень" Земельного кодексу України, а саме: доповнення відносно встановлення мораторію на продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення юридичним особам приватного права, крім фермерських господарств, якщо інше не буде вирішено на всеукраїнському референдумі з цього питання. Пропонується встановити мораторій на продаж земельних ділянок для юридичних осіб приватного права, крім фермерських господарств. Але метою нашої земельної реформи має бути запровадження аграрного устрою. Я ще раз кажу, що ця модель приведе до знищення села. І це головне. Тільки фермери, тільки мале і середнє господарство може створювати робочі місця. А робочі місця – це доходи до місцевих… Ставлю на голосування 2579. Прошу визначатись та голосувати. За-87 Рішення не прийнято. 2569, Павловський. Доброго дня, колеги. Павловський Петро. Суть моєї правки - це запобіжник, який направлений на недопущення укладення договорів відчуження земель сільськогосподарського призначення до набрання чинності законом. В той же час, якщо будуть мати випадки укладення таких договорів, то вони будуть недійсними. Дякую. Прошу підтримати правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю правку на голосування. Прошу визначатись та голосувати. 2569. За-103 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 2570, Соболєв. Шановні колеги, ця правка дуже буде гарною перевіркою для всього сесійного залу. От ви уявіть собі рівень підготовки цього законопроекту: міністра економіки немає, міністра аграрного немає, а ті автори, які його готували, передбачали, що на окупованому Донбасі і анексованому Криму буде відбуватися продаж земель сільгосппризначення. От я хочу цією правкою перевірити цей зал. Моя правка забороняє на окупованому Донбасі і в анексованому Криму здійснювати будь-які угоди по відчуженню земель. Я подивлюся, як проголосує "Слуга народу" і інші фракції. Я хотів би цією правкою довести, що це не законопроект по ринку землі, це законопроект про розпродаж української землі. По-іншому його назвати не можна. Я вимагаю поставити цю правку на голосування. Дякую. правку на голосування. Прошу визначатись та голосувати.

Шановний пане головуючий, шановні колеги! Ми вчора чули від Президента Володимира Зеленського, а також від новообраного Прем'єр-міністра про те, що для шахтарів вугільної галузі державних шахт направлено 654 мільйони гривень для часткового погашення заборгованості по заробітній платі. Вранці я сьогодні мав безліч дзвінків від гірників про те, що уже сьогодні вранці знеструмлені всі державні шахти в Луганській області. Зараз я розмовляв з Савіком Шустером, від "Свободи слова", туди направляється знімальна група, щоб показати, що, з одного боку, в цій залі ми створюємо красиву картинку, красиву міну показуємо на всю країну, а з другого боку, відбуваються такі речі. І повертаючись до моєї правки 2571. Я постараюсь лише тільки прокоментувати, оскільки в мене залишилось мало часу. Даною поправкою визначається перелік суб’єктів та критеріїв, виконавши які, останні зможуть набути право власності на українські землі сільськогосподарського призначення. Ставлю на голосування 2636. Прошу визначатися та голосувати.

нашої української землі. Хочу нагадати монобільшості про нашу Конституцію. Стаття 13 говорить про те, що земля є об’єктом права власності народу України. Стаття 14 говорить про те, що земля знаходиться під особливою охороною держави і є нашим національним багатством. Прошу дослухатися до народу України, до наших малих та середніх фермерів, завдяки яким сьогодні виживає село, які створюють робочі місця, які підтримують інфраструктуру. Великим агрохолдингам потрібно тільки одне: отримати прибутки з нашої родючої землі. А середні і малі фермери зберігають сьогодні село, допомагають вижити. І завдяки саме тому зберігаються дитячі садки, школи, фельдшерсько-акушерські пункти. Що стосується правки. Пункт вилучити, тому що він недоцільний до проведення всеукраїнського референдуму. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 2572. Прошу визначатись та голосувати.

За-87 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Костюк. Не наполягає. Батенко, 2579. Вчора парламент України і монобільшість парламенту поставили двійку Прем'єр-міністру і уряду в цілому Гончарука. Ми розуміємо, і я погоджуюся з логікою наших колег про те, що сьогодні відсутній аграрний блок. І ми не знаємо позиції і Прем'єр-міністра, і міністра майбутнього АПК, яке ставлення уряду до концепції даного законопроекту. І я погоджуюся з логікою наших колег парламентарів про те, що, можливо, нам є сенс все-таки відкласти на доопрацювання цей законопроект, перейти в режим голосувань подальших позачергових сесійних засідань. Далі працювати над іншими законопроектами, які чекають свого часу. І доопрацювати даний законопроект, з'ясувавши, як мінімум, позицію уряду України з цього питання. Як знаємо ми, суспільство цей законопроект не підтримує. І наша депутатська група "За майбутнє" його теж підтримувати не буде. Дякую. Ставлю на голосування 2582. Прошу визначатись та голосувати.

Шановні народні депутати! Шановні українці! Ми чудово розуміємо, наскільки життєво важливе питання збереження української землі як найбільшої національної цінності, від того, щоб вона була просто розкрадена, щоб вона була розпродана іноземцям, щоб українці перестали бути господарями на своїй землі, а фактично перетворилися в кріпаків, які не матимуть жодних прав, які не матимуть можливості вирощувати на своїй землі продукцію і які не матимуть можливості підвищувати валовий внутрішній продукт України, що відбувається сьогодні. Саме тому моєю поправкою 2580 пропонується виключити пункт 15, який, власне, знімає мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. Тому я пропоную, щоб ми прийняли мою поправку, і таким чином відновили і забезпечили, і продовжили дію мораторію для того, щоб зберегти українську землю від розпродажу. Дякую. Прошу підтримати. Ставлю на голосування 2582. Прошу визначатись та голосувати.

про який заявляв у своїй передвиборчій програмі Президент Зеленський, – це принцип народовладдя. Це принцип того, щоб виключно український народ вирішував свою долю і вирішував питання того, чи може бути українська земля сільськогосподарського призначення предметом купівлі-продажу, чи може бути українська земля, мати можливість продаватися іноземним державам, іноземним юридичним особам або іноземним громадянам. Саме через це і враховуючи суспільну вагу цього питання, пропонується підтримати поправку 2581, яка передбачає, що виключно після проведення всеукраїнського референдуму, виключно після того, як буде створена дієва система Державного земельного кадастру під контролем держави, під контролем над реєстраційними діями, можна буде переходити до питання встановлення ринку землі. Тому я прошу, щоб цю надзвичайно важливу поправку підтримав парламент. Дякую. Ставлю на голосування 2582. Прошу визначатись та голосувати. За-64 Рішення не прийнято, правка не врахована. Наступна правка - 2893. Мене деколи дивує, наскільки ми легковажно ставимося до питання, яке стосується землі сільськогосподарського призначення. Якщо все-таки народні депутати України пам'ятають присягу, яку вони давали перед українським народом, якщо ми всі відчуваємо відповідальність перед нинішнім поколінням і перед прийдешніми поколіннями українців, ми повинні вирішити питання стосовно української землі виключно в національних інтересах України. А це означає надати можливість фермерським господарствам розвиватися, це означає, забезпечити дієву систему кредитів, дешевих кредитів для наших фермерів. Це означає забезпечити переробку саме в Україні сільськогосподарської продукції і експортувати не зерно, як це відбувається зараз, а перероблену в Україні продукцію. Тоді ми будемо сильними, тоді українці нам подякують за те, як працює парламент. А те, що, на жаль, зараз пропонується, це є абсолютна загибель для можливості розвитку української землі. Тому цей закон треба відкликати, що закликає зробити "Батьківщина". Прошу підтримати мою поправку. Ставлю на голосування 2596. Прошу визначатись та голосувати. За-82 Рішення не прийнято. 2585, Павленко. З повагою до вас Дмитре Олександровичу і до Миколи Тарасовича, з місця. Юрій Павленко, "Опозиційна платформа – За життя". Моя правка є надзвичайно важлива, так як вона в чергове підтверджує принципову позицію "Опозиційної платформи – За життя" щодо того, як потрібно підходити до земельних питань. Насамперед ми наполягаємо: необхідно землі з державної власності розпаювати і роздати тим, тим, людям, які її ще не отримали; по-друге, навести порядок в Держгеокадастрі і взагалі в земельних відносинах, ухвалити чітку заборону продажу землі іноземцям, розробити і затвердити програму сільського господарства, винести питання на всеукраїнський референдум, почути думку людей - і потім ухвалювати закон щодо відносин в земельних питаннях і можливого, якщо це скажуть люди, відкриття ринку землі. наполягаємо, що цей законопроект має бути відправлений на… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 2585. Прошу визначатися та голосувати. За-74 Рішення не прийнято, правка не врахована. 2587. Шановні колеги, звертаю вашу увагу, що вчора Україна отримала новий уряд – уряд без освіти, уряд без культури, уряд без енергетики, уряд без промисловості, уряд без економіки, уряд без сільського господарства. І, власне, в таких умовах починати чи проводити земельну реформу, на мій погляд, неможливо. Більше того, один з ініціаторів цієї реформи пан Милованов відмовився далі працювати, хоча обіцяв що до 1 серпня буде наведений порядок в земельних відносинах. Це означає і підтверджує позицію нашої партії – "Опозиційної платформи - За життя": в таких умовах цей закон є ніщо є ніщо інше, як афера і злочин перед власним народом. Прошу поставити правку на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 87 правку. Прошу визначатися та голосувати.

Шановний пане Голово, шановний український народе! Юрій Павленко "Опозиційна платформа – За життя". суспільство, аграрії, опозиція добиваються, щоби ринок землі в Україні був цивілізованим. Ми не хочемо, щоб люди отримали свої паї… Ми хочемо, щоб люди отримали свої паї, щоб земельна реформа стимулювала економіку, а не призвела до катастрофічних наслідків. Саме тому опозиція після серйозних консультацій з аграріями і з суспільством внесла всі свої правки. Кожна наша правка - це спроба захистити українського селянина, захистити українського фермера, захистити право українців розпоряджатись і працювати на своїй землі. Не можна українську землю поміняти на один єдиний транш МВФ, не можна дозволити, щоб українською землею володіли іноземці. Ця правка… Ставлю на голосування 2636. Прошу визначатися та голосувати.

"Опозиційна платформа – За життя". Наші депутати протягом всього періоду розгляду цього закону в сесійному залі постійно спілкувались з аграріями, спілкувались з фермерами. І сьогодні фермери перед нами ставлять, як мінімум, два принципових питання. Перше. Що повинен бути перехідний період між продажем землі фізичним особам і юридичним. В європейських країнах є така практика: спочатку 10, 100, 200 гектарів в одні руки фізичній особі, а потім вже юридичним через 3 чи 5 років. На жаль, цей закон такого не передбачає. По-друге, вони просять, що не можна передавати право першочергового викупу сьогоднішнього орендаря будь-кому іншому. Ще раз наголошую, що кожна з наших, більш як 3,5 тисяч правок, це правки на… Ставлю на голосування 2596. Прошу визначатись та голосувати.

Ми вчора і весь народ України бачив виступ Президента, який визнав, що він трошки помилився з урядом. Призначили інший, але ми не почули жодного слова ні про курс, ні про бачення, тим більше - про реформи в агросекторі і стосовно Закону про землю. Може таке виникнути через кілька днів чи неділь, що визнають знову, що курс був помилковим. Що мішає сьогодні… Я розумію, що немає закону про референдум, але що мішає владі, Президенту, депутатам зібрати "круглий стіл", за який посадити аграріїв, селян - тих, хто працює на землі і хоче працювати, і по ходу дослухатись до них і дослухатись до якихось правок, які вимагає український народ? Треба чути людей. Ви не хочете. Це може закінчитись погано – так, як вчора. Прошу визначатися та голосувати.

Шановні колеги! Шановний Дмитре Олександровичу! Звертаю увагу на таку технічну правку. Щоб найбільш точно відобразити наповнення закону, пропоную назву статті 30 Закону України "Про Державний земельний кадастр" викласти у такій редакції: "Стаття 30. Взаємодія органу, що здійснює ведення державного земельного кадастру та суб'єкти державної реєстрації прав". Дякую. Прошу поставити на голосування.

Доброго дня, шановні колеги! Хочу вам нагадати, що це у програмі вже колишнього уряду Гончарука було зазначено, цитую: "Мораторій на обіг земель сільськогосподарського призначення заважає розвитку українського аграрного сектору та призводить до бідності в українському селі". Але якщо ми сьогодні спитаємо у українських аграріїв, вони не скаржаться на мораторій, вони якраз скаржаться на проблеми з поверненням ПДВ, вони гостро це відчувають, і невеликі, і середні компанії. Це для них питання життя і смерті – наявність або відсутність обігових коштів. Треба вирішувати справжні, реальні проблеми в цьому секторі, а не ті, які існували в уяві колишнього уряду. Тому я прошу вас, давайте зараз все ж таки відкличемо цей законопроект. Пане головуючий, прошу поставити ці дві поправки на голосування одна за одною. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. 2595 ставлю на голосування. Прошу визначатися та голосувати. За-73 Рішення не прийнято. 2594. Прошу визначатись та голосувати. 11:00:25 За-70 Рішення не прийнято, правка не врахована. Наступна - Королевська. Дайте, будь ласка, 7 хвилин, і після цього голосування буде по сімом правкам. Шановні колеги, українська земля – це спадок, який передали нам наші пращури. І ми не повинні сьогодні надавати можливість все наше минуле дати право уряду проміняти на кредити МВФ. Кредит - він дуже швидко закінчиться і забудеться. А наші землі назад після цього ми вже ніколи не повернемо! Ми вчора в небуття відправили уряд Зеленського, перший уряд на чолі з Гончаруком. Цей уряд, який ініціював земельну реформу, Трудовий кодекс. Той уряд багато біди натворив для нашої країни. Так як так, що уряд вчора пішов у відставку, а його діло живе сьогодні в українському парламенті? Ми наполягаємо на тому, щоб ми зараз зупинили розглядати це питання розпродажу землі. Ми наполягаємо на тому, щоб зараз проголосували поправку по проведенню всеукраїнського референдуму. Шановні колеги, ну ви ж уже всі зрозуміли, що немає людей, які будуть тут працювати вічно. Вічна у нас є тільки земля. Земля, яку нам надали наші діди, яку нам залишили у спадок. Ну що ж ви робите?! Ну яке ж ви маєте право її розпродавати?! І тому "Опозиційна платформа – За життя" наполягає на трьох головних принципових речах: перше, і це наша вимога, це доведення до завершення процесу розпаювання земель. Віддайте людям те, що їм належить! Віддайте людям їх паї. Друга вимога – це продовжити мораторій на продаж землі до завершення справедливого розпаювання земель та підготовки всеукраїнського референдуму. Спочатку роздайте людям землю, розпаюйте цю землю, підготуйте референдум. І третя наша вимога – це проведення самого референдуму. У нас з вами є зараз час, щоб спокійно підготуватися, щоб спокійно роздати людям землю, щоб створити кадастри, щоб зупинити цей турборежим. Ну вам же вчора Зеленський сказав: "Ну куди ви торопитесь з цією медичною реформою?". Ну може він забув сказати: "А куди ж ви торопитесь з тим, щоб розпродати українську землю?". Ну ніхто вам не давав такого права! Сьогодні в країні немає міністра сільського господарства. Хто буде регламентувати цю вашу ініціативу по розпродажу України? Сьогодні в Україні немає міністра економіки людини, яка повинна розрахувати ефект від продажу землі. Ви ж вчора відправили Милованова у відставку? Тобто він не виконав ті завдання, які перед ним ставила країна. Якщо так, Милованова немає, Гончарука немає, а реформа земельна є, то так же не буває! Сьогодні у нас у країні ми не можемо розпродавати українську землю! І тому "Опозиційна платформа – За життя" створила всі умови для того, щоб зупинити ваш турборежим, для того, щоб зупинити розпродаж України. Ми тримаємося. Ми вже довели вам більше більше 2,5 тисячі поправок. Ми вам вже 2 тисячі раз наголосили на тому, що це неможна робити, але, шановні, ми розуміємо, прийде час, коли треба буде брати відповідальність, і сьогодні ще можна не створити тої рокової помилки, яка буде потім через покоління пов'язувати з вашим ім'ям. Сьогодні ще можна роздати людям їх законно розпайовану землю, сьогодні можна ще встигнути підготувати та провести референдум. Сьогодні ще можна відкласти у бік цей законопроект, тому що я хочу вам зачитати ті питання, які ставлять нам люди, ті питання, які сьогодні хвилюють кожного українця. Ну, нам Тамара Стефаненкова з міста Запоріжжя ставить дуже справедливе питання: "Хто дав вам право розпоряджатися національним надбанням країни? Чому 250 осіб вирішують таке життєво важливе питання, ігноруючи думку народу?" Чому? Дайте людям відповідь. Наступне питання. Людмила Коваль: "Чому не проводять референдум з продажу землі?" Ви розумієте, люди не можуть надати собі ладу: чого ви не хочете проводити референдум? А відповідь проста, шановні люди: тому що вони хочуть цю землю не розпаювавши, не віддавши вам, сьогодні просто її розпродати. Розпродати за вказівкою Міжнародного валютного фонду та інших иностранных спекулянтів, які хочуть сьогодні скупити задешево Україну. Вони купували минулий уряд, вони зараз наставили багато людей у владі - і зараз їм залишилося купити стратегічні підприємства та скупити українську землю, розставити тут казино та зібрати людей, щоб вони батрачили там, за кордоном, а не створювати робочі місця та умови для кращого життя українцям в нашій країні. Шановні колеги, Ліна Бойко каже: "Не продавати землю іноземцям та іноземним компаніям, категорично "ні". Створити державний банк землі, заборонити віддавати землю в заставу". Люди у нас сьогодні кращі за багатьох депутатів розбираються, що треба сьогодні створити та як зробити. Анатолій Доброгірський, Дніпро, ставить питання: "А що отримає Україна від продажу землі?" І дуже справедливо Анатолій ставить питання. Ви хочете розпродати українську землю, залишивши Україну без нічого, людей залишивши без їх минулого. ще раз, колеги, звертаємося до вас. Ми вчора зробили все, щоб відправити перший уряд Зеленського у відставку. Сьогодні ми вимагаємо від вас відправити і цю ініціативу по розпродажу української землі також у відставку. У нас з вами ще є шанс врятувати країну, об'єднати зусилля та зупинити цей безлад. Дякую за увагу. Прошу поставити підтвердження поправок. Ставлю на голосування 2636. Прошу визначатися та голосувати. За-75 2597. Прошу визначатись та голосувати. За-72 Рішення не прийнято. 2598. Прошу визначатись та голосувати. За-70 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 2599. Прошу визначатися та голосувати. За-70 Рішення не прийнято. 2600. Прошу визначатися та голосувати. За-72 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 2601. Прошу визначатися та голосувати. 11:09:28 За-70 Рішення не прийнято. 2600. Прошу визначатися та голосувати.

За-72 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Крулько, 2610. Не наполягає. Халімон. Не наполягає.

Дякую, шановний головуючий. Поправка 2627, але перед тим, як перейду до суті поправки, не можу не звернути увагу, що якраз найбільш відповідальний блок уряду вчора не був сформований. І ми, в принципі, як опозиція, яка контролює дії влади, і, до речі, спромоглася переконати вас на вимогу народу України відправити у відставку уряд Гончарука, ми зараз вимагаємо доукомплектувати уряд. І, до речі, вчора ваші представники заявляли, що ви врешті-решт стали суб'єктами формування влади, а на наше уточнююче запитання, з ким із міністрів ви зустрілися і провели співбесіди, тобто не ви особисто, а депутати вашої фракції, ну тихесенько сказали, що ні з ким. Тому це трошки не входить в уявлення суб'єкта влади, але про решту я пізніше скажу. А поправку прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 2636. Прошу визначатися та голосувати.

я хочу ще раз звернути увагу на те, що ми, дійсно, маємо побачити, хто буде відповідати за економічний блок, в першу чергу в питанні щодо стимулювання розвитку національної промисловості та наших аграріїв. І ми ще раз пропонуємо вам, і ми раді, що ви скористалися саме нашою порадою збиратися в умовах позачергових пленарних засідань, поки ми розглядаємо Закон про землю. І наш досвід, бачите, все ж таки був використаний, і це демонстрація нашого бажання працювати разом. Але ми все ж таки вимагаємо, щоби питання розгляду землі було проведено в умовах поваги до народу України. Я ще раз хочу нагадати вам про останнє дослідження Центру Разумкова: половина українців підтримує саме такі дії нашої партії "Опозиційна платформа – За життя" щодо розгляду Закону про землю в той спосіб, в який ми це робимо. Люди розуміють, що це певне блокування перманентного швидкого розгляду цього закону, і це відбувається в інтересах наших громадян. готові прийти на референдум, це більше ніж на вибори. І 72 відсотки – більше ніж дві третини наших громадян - категорично не сприймають цей закон і саму ідею так швидко прискорити розгляд цього закону. Тому ми і вимагаємо, і саме ці 4 поправки стосуються цього аспекту, розглянути якомога швидше питання про проведення національного референдуму. Крім того, ви маєте провести широку дискусію, прийняти Закон про референдум… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 2627, Шуфрич. Прошу визначатись та голосувати. За-71 Рішення не прийнято. 2628. Прошу визначатись та голосувати.

За-74 Рішення не прийнято, правка не врахована. 29 правка, Шуфрич. Прошу визначатись та голосувати. Рішення не прийнято. Правка не врахована. 2720, прошу визначатись та голосувати. За-64 Рішення не прийнято. 2894 – прошу визначатись та голосувати. За-64 Рішення не прийнято. 2894 – прошу визначатись та голосувати. За-74 Рішення не прийнято. 2633, Нестор Іванович. Правка 2633 пропонує наступну редакцію: "Викласти частину 3 статті 30 Закону України про Державний … кадастр в наступній редакції: 3. Забезпечення уповноваженої Кабінетом Міністрів України державної установи або організації моніторингом порушення вимог частини 2 статті 130 Земельного кодексу України на підставі постійного співставлення інформації, отриманої з власних інформаційних баз баз даних…", - а далі по тексту. Шановні колеги із фракції "Слуга народу", може, нам дійсно варто сісти з представниками всіх фракцій і обговорити питання перспективи цього закону? я ще раз не можу не згадати відому цитату Івана Степановича Плюща, спікера нашого парламенту неодноразового, світла йому пам'ять. Ну, ми зараз, дійсно, пробуємо "впихнути невпихуєме". Можливо, тут ви це і впихнете, але народ це випихне, повірте мені. Він це не сприймає і протестує проти цього закону. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 2633. Прошу визначатись та голосувати. За-75 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 2637 ставлю на голосування? Прошу визначатись та голосувати.

За-72 Рішення не прийнято. 2637. Включіть, будь ласка, мікрофон. Голосуємо. Ставлю на голосування. А, хочете виступити? 2637. Шановний головуючий, шановні колеги із фракції "Слуга народу", ви бачите несприйняття цього законопроекту і в залі, окрім вашої фракції, та за межами Верховної Ради, народ України категорично протестує проти прийняття закону в цій редакції в такий спосіб. Можливо, нам дійсно варто в режимі наради обговорити перспективу прийняття цього закону, висловити спільну позицію і запропонувати Президентові України, який буде нести відповідальність у разі схвалення цього закону, відстрочити розгляд цієї ініціативи до того часу, поки не підніметься рівень доходів наших громадян, поки дійсно ми не зможемо забезпечити такий ВВП на душу населення, який є принаймні в країнах - наших сусідів з бувшого соціалістичного табору, де всі ці показники в 7 раз вищі в середньому і ціна землі теж… ставлю на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-68 Рішення не прийнято. 2642. Прошу визначатись та голосувати.

Людей можуть просто обманути, АПК може збанкрутіти. Продаж землі, коли сьогодні йде війна, В країні криза, все підводиться до того, щоб ми сьогодні змогли дати людям право прийти на референдум і визначитися як вони зможуть проголосувати за сьогоднішній ринок землі. І тому "Опозиційна платформа - За життя" проти цього закону. Ставлю на голосування 2639. Прошу визначатись та голосувати. За-68 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Володимир Вікторович, може, наступні правки також поставити на підтвердження, на голосування? Дякую, Дякую, шановний головуючий. Мороз Володимир, 59 виборчий округ, Донеччина. Сьогодні ці правки стосуються в основному про Державний земельний кадастр. Сьогодні сталася дуже непроста ситуація з державним кадастром, де сьогодні вообще не наведений лад в державі, де люди, які не мають паїв, вони сьогодні їх не можуть получити я думаю, що нам потрібно зробити те, що зробили в цивілізованих країнах – ми должны ці землі сільськогосподарського призначення розпаювати, надати наділи тим людям, які сьогодні їх не мають. І тому сьогодні, знаєте, теж було багато дзвінків, які… телефонували фермери мені і казали про те, що першочергове придбання на аукціонах було би для них приемлемым, но сьогодні вони не мають такого права. І тому я хотів би, щоб наші поправки те, що сьогодні говорять нам наші люди, які сьогодні мають паї і забезпечують цю землю, вкладають в цю землю, вони мали першочергове право на викупи цих земель, ми їх позбавляємо. І тому, я ще раз кажу, ми не маємо права сьогодні без референдуму підходити до цього питання. Я представляю той округ, на якому сьогодні йде, в принципі, війна, і люди задають багато питань, як вони зможуть використовувати землю, яка сьогодні не буде включена в ринок землі. І тому я дуже прошу звернути на це увагу, підтримати мої правки. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 2640. Прошу визначатись та голосувати. За-68 Рішення не прийнято. 2642. Прошу визначатись та голосувати. За-63 Рішення не прийнято. Бурміч, 2643.

Шановні колеги, хотів вам розповісти про одну ситуацію. Ми недавно, парламентська делегація, у склад якої входили всі представники всіх фракцій, їздили на парламентську зустріч у Фінляндію. Цікаві були виступи і представників ПАРЄ, фінляндського парламенту, швецького, мені не дадуть збрехати, тому що були представники всіх фракцій. Так от, у них високі показники і в боротьбі з корупцією, і стосовно щастя, як вони сказали, "ми найщасливіші люди". Чому? Тому що всі питання червоною лінією у них проходили і вони підкреслювали, що все вирішується без зброї, все вирішується за круглим столом, ми слухаємо своїх опонентів. А у нас сьогодні в Україні опонентом виявляється власний народ, якого ми не хочемо слухати, який 75 відсотків говорить: давайте поговоримо, дослухайтесь до нас. Що це виходить таке? Ми розповідаємо про європейські цінності, де головою червоною лінією проходить – слухати один одного, слухати опонента. Ми не слухаємо, ми значить брешемо стосовно свого курсу. Ви монофракція є "слугами народу", де власником землі є власний народ. Ми його не слухаємо, то це, як мінімум, лицемірство. Може все-таки треба дослухатись до власного народу, до власних агровиробників, зібратися і внести одну єдину поправку або дві, яка всіх влаштує.

За-63 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Пономарьов. Не наполягає. Наполягаєте? Може, на підтвердження просто поставимо, ні? Олександре Сергійовичу.

Якщо більшість бере на себе відповідальність не реагувати на вимоги суспільства, то намагаємося без проведення референдуму відкрити ринок землі, то ми не повинні ігнорувати хоча би елементарне дотримання норм та прав. Пропоную доповнити частину третю статі 30 Закону України "Про Державний земельний кадастр" абзацом такого змісту:

2648. Прошу визначатись та голосувати. За-70 Рішення не прийнято, правка не врахована. Олександр Сергійович, наступна теж? 47-а правка. 11:29:37 Частина три статті 30 Закону України "Про Держ. земельний кадастр". Йдеться мова про те, що програмне забезпечення Державного земельного кадастру має забезпечувати інформаційну взаємодію з метою одержання інформації про сукупну площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності однієї особи та пов’язаних осіб і розташованих у межах однієї громади, області, Автономної Республіки Крим та в межах України. Пропоную в частині п’ятій статті 30 Закону України "Про Державний земельний кадастр" слова "пов’язаних осіб" замінити словами "особи, які є близькими родичами та членами сім'ї". Дякую. Дякую. Ставлю на голосування 47 правку, Пономарьова. Прошу визначатись та голосувати. За-69 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Микола Леонідович, може, якось об'єднаємо правки? 2 хвилини. Включіть, будь ласка. Народний депутат Скорик, фракція "Опозиційна платформа – За життя". Шановний пане головуючий, шановні колеги, шановні громадяни України! Ви знаєте, от я про що хотів сказати. Ми з вами почали розглядати цей закон ще в грудні місяці. Зараз уже закінчується, вірніше, йде березень, і скоріше за все, до кінця місяця цей закон буде прийнятий. Тобто більше 3 місяців цей закон буде розглядатися. буде розглядатися. Якщо б більшість зразу дослухалася до точки зору українського народу, до точки зору конструктивних депутатів в парламенті, то ми б з вами встигли прийняти новий Закон про референдум, звернутися відповідно до українського суспільства щодо його точки зору щодо тотального розпродажу землі, отримати відповідь від українського суспільства. І зробити цей закон набагато більш легітимним, ніж він буде у разі його прийняття. Мені здається, що в цій ситуації не було б вчорашнього перезавантаження уряду. Тому що те, що зроблено вчора, знову ж таки, як на мене, не має особливого сенсу. Тому що, крім зміни прізвищ, особливо нічого не відбулося. І Прем'єр на моє запитання дуже чітко відповів, що курс на тотальний розпродаж державної власності і землі новий уряд збереже. Шановні колеги, у нас іще залишається з вами час відмовитися від цього законопроекту. У вас поки що немає нового міністра агропромислового комплексу. І зараз дуже зручно і дуже вчасно було б відмовитися від цього законопроекту, дослухатися до суспільства, звернутися до суспільства, об'єднати український парламент, об'єднати український політикум, об'єднати українське суспільство і разом рухатися далі, не захищаючи парламентську більшість, парламент чи якусь партію, а захищаючи українську державу і її надбання. Пропоную поставити правки 2648, Ставлю на голосування 2648. Прошу визначатись та голосувати. За-74 Рішення не прийнято. 49-та. Прошу визначатись та голосувати.

За-68 Рішення не прийнято. 51 правка. Прошу визначатись та голосувати. За-69 Рішення не прийнято. 2667. Васильєв. Не наполягає. 2668. Загородній. Не наполягає. Пивоваров. Не наполягає. Геращенко. 2671. Шановні колеги, це технічна поправка, яка вдосконалює законопроект про ринок землі, і ми просимо її підтримати. Я хочу наголосити, що "Європейська солідарність" виступає категорично проти законопроекту в його нинішньому вигляді, тому що це буде афера сторіччя, якою так само, як на початку 90-х, коли відбулася абсолютно непрозора приватизація, просто розкрадання українських стратегічних підприємств, зараз так само закладається розкрадання державної землі, 10 мільйонів гектарів державної землі, де не встановлено мінімальну ціну, де немає кадастру публічного. Мені дуже прикро, що "слуги", які чудово усвідомлюють ті ризики, які візьмуть на себе голосуванням за цей законопроект розпродаж, а розбазарювання землі, не підтримали жодну з 37 поправок "Європейської солідарності", навіть технічні, які вдосконалюють законопроект. Просимо проголосувати "за".

Дякую. Шановний головуючий, шановні колеги, правка стосується внесення змін до Закону України про Державний земельний кадастр. І вона передбачає, що: "Обмеження доступу до інформації про сукупну площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності однієї особи та пов'язаних осіб і розташованих у межах однієї громади, області, Автономної Республіки Крим та в межах України не допускається". Тобто мова йде про те, що встановлені обмеження щодо концентрації земельних ділянок сільськогосподарського призначення. В одних руках можуть контролюватися не лише державою і державними органами, посадовцями, які, як відомо, не дуже ефективно часто-густо виконують свої обов'язки, а така поправка дозволить громадському суспільству, громаді, будь-якому громадянину України контролювати, чи дотримуються ті обмеження в межах його регіону. Прошу поставити поправку та проголосувати "за". Дякую. правку на голосування. Прошу визначатися та голосувати.

Це достатньо така серйозна поправка, яка стосується якраз взаємодії інформаційних систем державних реєстрів. Один державний реєстр – це реєстр речових прав на нерухоме майно і Державний земельний кадастр. Без взаємодії цих якраз інформаційних систем неможливе взагалі функціонування цього закону. Зараз ви її не підтримуєте, цю поправку, в силу причин або нерозуміння, або ще не достатнього розуміння, але вона дуже важлива. Якщо ви її не проголосуєте, то фактично цей закон буде пустий і не функціонуючий. Тому що зберігати треба в інформаційних системах якраз всі ті правочини, які… і відображати їх, які будуть здійснювати громадяни України. Це складна поправка, але я дуже просив би на довірі проголосувати її, і я прошу поставити її на голосування. Ставлю на голосування 2672. Прошу визначатись та голосувати.

Земля – це не тільки територія, за яку воюють наші хлопці на сході, земля – це і села, і інфраструктура. Більше 4 тисяч українських сіл можуть зникнути з карти, якщо буде проголосований законопроект в даній запропонованій редакції, тому що там не буде фермера, не буде дрібного і середнього землевласника. Моя правка стосується саме статті 30, що стосується кадастру, Державний земельний кадастр.

За-76 Рішення не прийнято. Наступна правка - Німченко Василь Іванович,

те, що відхилено, то ми вважаємо, що до цього треба повернутися, і ті позиції, які викладаються кожним, кожним доповідачем по своїй поправці, засвідчує на те, що в нас в законодавчому процесі є ті проблеми, ті проблеми, які приводять до позбавлення і ущемлення прав громадян, як осіб і народу, які мають право на управління державними справами і які є джерелом влади в Україні. Я ще раз повторюю, читайте Конституцію, це повинна бути настольна книжка, я кажу до "Слуги народу". Колеги, почитайте, земля – це матеріальна основа суверенітету, не порушуйте 111-у Кримінального кодексу України. Ставлю на голосування цю правку 2676. Прошу визначатися та голосувати. За-71 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Фріс. Не наполягає. Приходько. Наполягаєте? Н.І. Дякую. Шановні колеги, моя пропозиція – це ініціатива, спрямована на вирішення проблем українців, які обов'язково виникнуть у випадку прийняття цього закону. Адже даним законом вносяться зміни до положень інших важливих законів, які в свою чергу регламентують взаємодію між Державним земельним кадастром, Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та реєстром актів цивільного стану. Моя поправка полягає в тому, щоб програмне забезпечення Державного земельного кадастру не просто повинно забезпечувати інформаційну взаємодію, а обов'язково повинно забезпечувати відповідність чітку відомостей про зареєстровані речові права в зазначених реєстрах, бо невідповідність даних декількох реєстрів буде спричиняти безліч спорів та протиріч юридичних. В нас в даний час є багато спорів щодо меж земельних ділянок, площ земельних ділянок. Тепер ми хочемо примусити примусити громадян… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 2679. Прошу визначатися та голосувати. За-70 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка - 2682. Качний. Шановні колеги, я повертаюся знову до питання ринку землі як до такого питання, яке сьогодні турбує і хвилює весь український народ, не тільки тих, хто має паї в своїй власності, а й тих, хто сьогодні не отримав ці паї. І це, я вам хочу сказати, дуже велика кількість громадян України, які теж мають згідно Конституції України право того, щоб стати власниками тих паїв, які називаються "паями сільськогосподарського призначення". Наша фракція наполягає на тому, що, поки не буде розпайована вся земля між всіма українцями, допоки не буде зроблений кадастр, допоки не буде переоцінки української землі до тої ціни, яка є, наприклад, у наших сусідів, це не менше 5 тисяч євро, ми не хочемо і не можемо допустити розпродажу землі. Тому, шановні колеги, ще раз хочу… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю правку на голосування. Прошу визначатися та голосувати. 2672. За-69 Рішення не прийнято. 2683. Качний. Шановні колеги, без референдуму взагалі ці питання ставити неможливо. Ще раз наполягаю на тому, що якщо у нас створюється на даний момент Міністерство аграрної політики, нам потрібно заслухати доповідь і розуміння нового міністра з приводу як він бачить сьогодні розвиток аграрного напрямку. Поки ми його не почуємо, ми взагалі не розуміємо, як буде рухатися далі наша українська держава по питанню ринку землі. На жаль, сьогодні той уряд, який ми вчора, не ми, а "слуги народу", проголосували за отримання цих нових міністрів, які навіть не звітували про те, як вони будуть піднімати галузі свої, ми не побачили і міністра аграрної політики. Тому, шановні колеги, ставлю на голосування головне питання – це те, що ми повинні йти через референдум, через референдум. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 2683. Прошу визначатись та голосувати.

За-69 Рішення не прийнято. Павленко, 2685. 11:46:37 ПАВЛЕНКО Ю.О. Шановний пане Голово, шановні колеги! Юрій Павленко. Вчора Президент України, підводячи результати турборежиму, чітко поставив діагноз: результатом його є економіка, яка рушиться, промисловість, яка падає, бідність людей, яка наростає, дірка в державному бюджеті. І закликав дослухатись до розуму і серця, і саме уряд представив як "уряд розуму і серця". Я закликаю вас, шановні колеги, давайте дослухаємося до здорового глузду, до розуму, серця, побачимо національні інтереси України. І даний законопроект от і про це звучали вже пропозиції не одного з колег – у рамках Погоджувальної наради відправимо на доопрацювання. І сформуємо порядок денний, який сьогодні чекають люди, порядок денний, який їх захистить, порядок денний, який наблизить мир в Україні. Саме про це моя поправка. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже важлива поправка 2685. Прошу визначатись та голосувати.

Не знайшла підтримку в залі. 71 – "за". Рішення не прийнято. Наступна правка - 2686, Власенко. 11:48:14 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, пане Голово. Це правка про програмне забезпечення Державного реєстру прав, але це програмне забезпечення повинно відповідати концепції земельної реформи. Насправді ніякої земельної реформи зараз ніхто не проводить, а концепція повинна бути наступна. Лише після того як на референдумі народ скаже "так" можливості продажу сільськогосподарської землі, треба забезпечити, щоб всі, хто має паї, мав можливість продати їх державі за ринковою ціною, а держава повинна передавати земельні ділянки в оренду малим і середнім фермерам. Отак повинне працювати програмне забезпечення Державного реєстру прав. А тим, колегам, які говорять про те, що немає у нас Закону про референдум, я хочу нагадати про позицію Верховного Суду України, про те, що сьогодні в Україні діє Закон від 91-го року "Про всеукраїнський та місцеві референдуми", а відтак є вся можливість уже сьогодні за цим законом вийти і запитати українських громадян їхньої думки відповідно до статті 13 Конституції як власника української землі, що вони… Ставлю на голосування 2687. Прошу визначатись та голосувати.

продажу української землі. Коли влада не чує людей, то влада іде у відставку. На сьогоднішній день влада не чує 73 відсотки людей, які категорично проти продажу нашої держави. Влада не чує підприємців, які декілька тисяч виходили під Адміністрацію Президента, відстоювали права. Влада не чує медичних працівників, які виходили і відстоювали свої права в умовах недофінансування проти закриття районних лікарень, тубдиспансерів, психдиспансерів. Влада не чує шахтарів, влада не чує сьогодні вчителів. Я пропоную дослухатися до 73 відсотків людей - і зняти цей законопроект з розгляду. Що стосується правки, так як я пропонував обмеження 500 гектарів в одні руки, то інші територіальні обмеження недоцільні. Прошу вилучити. Прошу поставити правку на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 2687. Прошу визначатись та голосувати. За-77 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Власенко, 2690. Дякую, пане Голово. Я би хотів підтримати вчорашній виступ Президента в тій частині, коли він сказав, що лише нових облич недостатньо - треба ще мізки і серце. Так от, я би хотів звернутися до лише нових облич, які готували цей законопроект. Ви знаєте, згідно з частиною другою статті 1 Закону "Про санкції" санкції застосовуються лише до іноземних держав і іноземних громадян, і фірм, які контролюються іноземцями. При цьому в цьому законі ви пишете, що ви добавляєте санкцію - заборону на набуття у власність земельних ділянок. Тобто таким чином ви підкреслюєте те, про що говорила партія "Батьківщина", що насправді законом дозволяється придбання землі іноземцями або компаніями, які контролюються іноземцями. Тому, шановні нові обличчя, крім нових облич, треба ще мізки і серце, як сказав Президент. Тому підтримайте Президента, включайте мізки, які до сьогоднішнього дня, на жаль, не були включені. Включайте серце, якого теж не було до сьогодні. Дякую. Ставлю на голосування правку 2690. Здається, що вона не до Закону про землю, а про анатомію. Ну, добре, давайте ставити її. Прошу визначатись та голосувати.

Дякую. Шановний головуючий, наступні 3 правки, а саме: 2718, 2719, 2720 стосуються внесення змін, які пропонуються в цей закон, в закон про санкції. Трошки дивна річ, що ми саме цей закон хочемо регулювати прийняттям закону про можливість продажу сільгоспземель. Але будь-які маніпуляції з державною землею, ми вважаємо, неможливі, по-перше, поки ми не встановимо, скільки у нас в державній і в комунальній власності реально землі. Говорять про те, що від 7 з половиною мільйонів гектарів до 11 мільйонів гектарів. Спочатку це треба встановити, а потім вже приймати рішення як це продати. Тому ми і робимо застереження, що будь-які рішення, маніпуляції і новації з цього питання можливі виключно в одному випадку, а саме: після проведення всеукраїнського референдуму, де народ України має сказати "так" чи "ні" продажу української землі. І абсолютно погоджуюсь, сьогодні якщо ми не зможемо прийняти свій закон, то можемо провести референдум за законом 91-го року. Дякую. Прошу поставити на голосування 3 поправки. Ставлю на голосування правку номер 2734 Шуфрича. Прошу визначатись та голосувати. За-76 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 2719, прошу визначатись та голосувати.

За-74 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 2720, прошу визначатись та голосувати.

призначений новий Прем'єр-міністр України забув представити і додатково представляв кандидата на посаду міністра соціальної політики, до речі, жінку. Але сам принцип ставлення до соціальної політики нас дещо насторожив. І ми дуже хотіли б, щоб під час врахування вартості землі виходили з реальних доходів наших громадян, адже корекція, корегування ціни на землю в усіх країнах, подобається чи ні, прив'язана до середнього рівня доходів громадян. Я ще раз підкреслюю: Словаччина, Угорщина, Румунія – доходи більше в 7 разів, а земля дорожча теж в 7 разів; Німеччина – в 20 разів, земля теж дорожче в 20 разів. Тобто давайте починемо з того, що піднімемо рівень доходів наших громадян, а... Несторе Івановичу, так філігранно до призначення уряду землю ще не прив'язували. Це дійсно, да... Ставимо на голосування? 2721. Прошу визначатись та голосувати.

а саме: ви знаєте, я теж хочу підкреслити ще один символізм. Кажуть, що інтересантів головних штовхання цього закону, крім пана Сороса, було ще три українці. Так два вже свої посади лишили. Залишився тільки Президент України. І я не думаю, що зараз треба ставити знак дорівнювання між Соросом і Президентом Зеленським, тому що, чесно кажучи, хочеться вірити, що ми самі можемо приймати рішення, як допомогти нашим громадянам реалізувати свої майнові права на свої земельні паї. Тому ми зараз і наполягаємо утриматись від цього турборежиму, і в цьому ми погоджуємося з Президентом України, який визнав турборежим помилковим і таким, що вже не буде домінувати в нашій Верховній Раді. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Нестор Іванович, за підтримку Президента. 2722. Прошу визначатись та голосувати. Я Я розумію, що ви будете підтримувати тепер всі ініціативи Президента. Але не цього разу. 11:59:18 За-68 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка - 2723, Шуфрич. До речі, оці 69 голосів - це голоси тих, хто реально серцем підтримують Президента України. Покажіть по фракціям минуле голосування. ШУФРИЧ Н.І. А решта - це питання. Це питання, тому що прийняття цього закону - це підстава для Президента України і нехтування бачення бачення і вимог народу України. Тому ми і наполягаємо: запитайте народ України, потім з відповіддю народу України прийдіть до Президента України. І побачите, що цей закон тоді приймати не буде сенсу. Дякую за увагу. Враховуючи, що 12 годин, бажаю всім добре відпочити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Голосувати вже після перерви будемо, да, Нестор Іванович? Оголошується перерва до 12:30. Дякую.

питання врегулювання самої можливості продажу земель сільгосппризначення. Але знову таки, дбаючи про стабільність в нашій країні і висловлюючи щире бажання уникнути протистояння на селі, яке має годувати нашу країну і забезпечувати доходи від ефективного експорту, ми і просимо зупинитися в цьому нестримному бажанні прийняти цей закон, провести консультації між з собою і з Президентом, визначитись на референдумі і повернутись до… Дякую. Ставлю на голосування 2821. Прошу визначатись та голосувати. За-95 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Німченко.

Дякую. Анатолій Бурміч, "Опозиційна платформа – За життя". Ми вже говорили, що нам вдалося завдяки нашій фракції, іншим фракціям перетягти з грудня минулого року розгляд цього закону на весну. І сьогодні ми його розглядаємо. Сьогодні ніхто не слухає: ні в залі, ні в керівництві держави. І вчора ми теж в цьому… лишній раз підтвердили таке. Але ми виграли що? Ми виграли час, і не тільки час. А ми виграли те, що нам вдається роз'яснити, "розжувати" всі негативні наслідки, які може цей закон принести українському народу і сільгоспвиробникам. Ми намагалися достукатись до сердець, до здорового глузду монобільшості. Але поки не сильно це вдається. Але я бачу головне, головний виграш. Це те, що всі в цьому залі, і, я сподіваюсь, український народ і агровиробники, побачили, хто, дійсно, переживає за агросектор, за реформу і хто тільки на словах. Всі дуже добре сьогодні люди знають, які ризики цей закон несе. І, звичайно, ще більше тисячі поправок, ми будемо кожного разу на цьому наголошувати. Але самостійно ні "Опозиційна платформа", ні інші депутати, які сьогодні підтримують правки, нічого не змінять. Змінить тільки активна позиція тих, хто працює на землі. І мені здається, що якщо все-таки до останньої правки керівництво Верховної Ради і монобільшість не дослухається до тих побажань, які має український народ, а саме порадитись з ним, то цей український народ може провести свій референдум, не чекаючи закону того, якого ще немає, а прийде до Верховної Ради і проведе референдум, у себе на місцях, біля рад, проведе референдум. І тоді що з цього вийде? А з цього вийде конфлікт ще один, і в цьому будуть винуватий діючий Президент і монобільшість. Люди добрі, колеги, дослухайтесь, не плюйте на все те, що хоче чути український народ, не плюйте, тому що він може так плюнути, що всі потонуть. Дякую. Прошу… Не ставимо на голосування? Три правки, да? Ставлю на голосування 2375. Прошу визначатись та голосувати. За-53 Рішення не прийнято. 2758. Прошу визначатись та голосувати. За-70 Рішення не прийнято. 2852 – прошу визначатись та голосувати. За-56 Рішення не прийнято. Олександр Сергійович, вас не питаю, точно знаю, що будете наполягати, на ПОНОМАРЬОВ О.С. Дуже дякую. Олександр Пономарьов, Запорізька область. Наступна правка регулює запропоновані зміни у Законі України "Про санкції". Пропонується пункт 24-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції" викласти в наступній редакції:

Дякую. Прошу поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку Олександра Сергійовича Поньомарьова 2761. Прошу визначатись та голосувати. За-57 Рішення не прийнято. Правка не врахована. З місця. Дякую, шановний пане Голово! Я хотів би взяти дві хвилини для того, щоб там подальші три поправки поставити на голосування, щоб їх підтримали наші колеги, врахували… ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, додайте хвилину, будь ласка. Дякую. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, шановні виборці! "Опозиційна платформа – За життя" з самого початку входження в земельний закон наполягала на тому, що ми маємо рухатися іншим шляхом. Безумовно, ми як фракція, яка робила економічну програму, здійснювала відповідні розрахунки, аналіз, ми розуміли, який стан сьогодні є, в тому числі і у вітчизняному сільському господарстві. Безумовно, ми зважали на те, які є виклики у сучасному глобальному світі, і що потрібно зробити для того, щоб підсилити вітчизняний агропромисловий комплекс. Ми робили акценти на сільськогосподарському машинобудуванні, ми робили акценти на тому, щоб все-таки впроваджувати сучасні, ефективні технології у зрошувальне землеробство, ми розглядали ряд аспектів, які стосуються того, щоб стимулювати тваринництво, переробну промисловість, і загалом, щоб наш вітчизняний товаровиробник міг конкурувати в рамках зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Всі ці аспекти, безумовно, на наш погляд, не відображаються в даному проекті закону, на сьогоднішній день комітетська редакція даного проекту закону, вона пішла тим шляхом, і, власне, минула уже влада і минулий уряд запропонував своє бачення, яке було направлено виключно на продаж землі. Ми порахували, чи дасть це якісь економічні зиски чи якісь плюси для економіки, для національної економіки в цілому і для вітчизняних товаровиробників, і ми побачили, що, на жаль, навіть уряд це тодішній визнав, і озвучив це колишній міністр економіки і сільського господарства, що приріст валового внутрішнього продукту буде фактично нульовим в результаті запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення. І з цієї точки зору, зважаючи на суспільний супротив, а ми знаємо, що соціологія понад там 70-72 і 74 відсотки все-таки громадяни України виступають за референдум і проти ринку землі, ми все-таки звертаємося до партії "Слуга народу" для того, щоб підтримали наші ініціативи і рухалися зовсім іншим шляхом у розвитку сільського господарства. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Три правки на голосування ставимо. 2768, Прошу визначатися та голосувати. За-61 Рішення не прийнято. 2792. Прошу визначатися та голосувати. 2793. Прошу визначатися та голосувати. За-60 Рішення не прийнято, правка не врахована. 2794, наполягаєте, Наталія Юріївна?

ми з вами бачимо, як йде розгляд цього законопроекту. На жаль, ми всі дуже добре розуміємо, що сьогодні ні парламент, ні уряд не готовий до того, щоб провести прозорий, дійсно ефективний ринок землі. Ми дуже з вами добре розуміємо, що сьогодні непрофесіоналізм та популізм накриває країну. І в таких обставинах дозволити ще недіючому уряду та дуже непрофесійному парламенту з монобільшістю продавати українську землю – це просто розпродати за безцінок Україну. Ми ще раз звертаємося до вас, шановні колеги: навіщо ми втрачаємо час? Є зараз можливість об'єднати зусилля, зняти з розгляду цей законопроект, підготуватися, а в першу чергу зробити все, щоб розпаювати сьогодні українську землю, щоб віддати 30 мільйонам українських громадян їх законне право, право, яке належить їм по Конституції України, отримати свої безкоштовні паї, отримати сьогодні можливість бути власниками своєї української землі. Навіщо ви створюєте зараз такий супротив в суспільстві? Навіщо ви провокуєте людей сьогодні виходити на акції протестів? Навіщо ви сьогодні створюєте ті умови в нашій країні, коли люди не мають і не бачать іншого виходу, як захищати себе, виходячи на вулиці? Ну, ви ж добре розумієте, що, на жаль, в країні ще продовжуються бойові дії. Ви дуже добре розумієте, що кожен день страждають та гинуть українці. І сьогодні найголовніше питання, яке стоїть перед всіма нами, – це об'єднати зусилля та виконати Мінські угоди, да, виконати те Паризьке комюніке, яке підписав Володимир Зеленський, зробити все, щоб захистити людей, які кожен день страждають на сході, дати статус людини, постраждалої, мирної людини, постраждалої від бойових дій, відновити виплату пенсій нашим українським пенсіонерам, які вимушені проживати сьогодні на неконтрольованій території; відновити будинки людям та витратити цей час парламенту не для того, щоб переконувати вас, дві сотні "слуг народу", в тому, що ви – слуги народу і не маєте права розпродавати Україну, а використати цей час, щоб повернути в країну мир, щоб прийняти ті рішення, від яких покращиться життя людей, щоб прийняти сьогодні ті необхідні рішення, які б, дійсно, підтримали би наших пенсіонерів, людей, які кожен день вимушені рахувати копійки, щоб хоч якось прожити. Шановні, ви 1 березня повинні були провести індексацію. Ви даже цього не зробили. Шановні, ну що нам заважає зараз приймати ті важливі рішення, яких потребує країна? Сьогодні нам потрібно, як ніколи, виконати рішення Конституційного Суду України. Сім рішень Конституційного Суду України ми виграли, ми довели, що під час режиму Порошенка порушувалась Конституція, що в незаконний спосіб у людей відібрали льготи та компенсації. А у кого відібрали? Відібрали у чорнобильців, які захищали нашу країну. Відібрали у людей, учасників бойових дій, які захищали та захищають нашу країну. Відібрали у багатодітних родин, у одиноких матерів, відібрали у держслужбовців, тих, які все своє життя служили країні. Сьогодні ви і далі продовжуєте ту страшну пенсійну реформу Тігіпка та Гройсмана, а ми довели, що вони не конституційні. Так давайте скасуємо та повернемо людям право виходити на пенсію. Так давайте сьогодні об'єднаємо зусилля для того, щоб захищати, дійсно, людей, виконувати Конституцію України, а не продовжувати маніпулювати суспільством, розповідаючи їм про якесь там майбутнє покращання, призначаючи черговий профанів до уряду і чекаючи від них сьогодні покращання ситуації. Ні, шановні, так в країні не буває. Не буває, що ніхто за це не несе відповідальність. І тому "Опозиційна платформа – За життя" наполягає на тому, щоб уряд Гончарука, який вчора пішов у відставку, не просто пішов гуляти далі по країні, а пішов відповідати, чому він, порушуючи Конституцію та не виконуючи закони України, займався преступною бездіяльністю. Чому вони сьогодні, і де ці гроші, які недоотримав державний бюджет? І ми вимагаємо того, щоб була створена слідча комісія, щоб це все було розслідувано. "Опозиційна платформа – За життя" вимагає, щоб була створена слідча комісія та були розслідувані факти невиконання рішень Конституційного Суду України. Ми вимагаємо, щоб сьогодні терміново ми переглянули бюджет та збільшили видатки на пенсії, збільшили видатки сьогодні на соціальний захист людини та простимулювали економіку. Тому що ви ж бачите, що відбувається в країні: що сьогодні як ніколи треба приймати відповідальне рішення – рішення, коли держава захищає своїх виробників, рішення, коли держава підтримує своїх національних производителей, коли держава підтримує сьогодні своїх громадян, які б не виїжджали з країни, а тут знайшли би собі робочі місця та отримали б гідні заробітні плати. Шановні, у нас з вами великий пласт роботи – роботи, над якою треба сконцентрувати сьогодні всі ці свої зусилля, а не займатися сидінням у парламенті та натискувати на кнопки. Це не той шлях сьогодні України. Змінили вчора уряд, ми наполягали на відставці Гончарука – ми відправили його у відставку. Перший уряд Зеленського пішов в небуття. Сьогодні новий уряд. І ми вимагаємо почути програму цього нового уряду, ми вимагаємо, щоб вони терміново звернулись до парламенту та зупинили цей земельний беспредел. Ми вимагаємо, щоб вони терміново сьогодні виконали рішення Конституційного Суду України. І ми вимагаємо від монобільшості терміново долучитися до того, щоб виконувати Мінські угоди, тому що іншого шляху сьогодні в країні немає. Нам треба об'єднувати зусилля для того, щоб повертати країну в мир, для того, щоб захищати сьогодні людей, щоб у людей з'явилася надія, що завтра дійсно ситуація буде змінена. А не будуть розповідати очередные балачки та не будемо через місяць або два в черговий раз змінювати тут уряд. Ну, якщо у вас немає сьогодні сили духу, якщо ви сьогодні не розумієте про те, що вам вчора дуже чітко сказав Президент, що він вчора поставив питання, що треба зупинити медичну реформу – це те, на чому ми наполягаємо. Але ж 1 квітня вже на носі. Коли ви будете зупиняти цю медичну реформу? Ми вимагаємо від вас відкласти цей Закон про землю і терміново скласти ту актуальну найважливішу повістку дня, завдяки якій ми сьогодні вийдемо з кризи, вийдемо всією країною з кризи, разом з людьми об'єднаємо зусилля та доведемо, що дійсно наша країна – це сильна країна, що в нашій країні сьогодні можна змінити ситуацію, що сьогодні є можливості та є ресурси, якщо їх правильно перерозподілити для того, щоб підняти пенсії, для того, щоб сплатити борги по заробітним платам, для того, щоб підтримати сьогодні українських шахтарів та промисловців, для того, щоб сьогодні надати умови малому бізнесу, не якісь там вимушені відсотки по кредитам, а створити дійсно реальні умови для того, щоб сьогодні малий та середній бізнес залишався в країні та вірив в свою країну. А найголовніше, щоб сьогодні захистити найнужденніших людей, захистити сьогодні наших пенсіонерів, наших героїв, наших чорнобильців, ветеранів, державних службовців, ветеранів труда, ветеранів-військових, для того щоб сьогодні люди почули та побачили, що український парламент – це дійсно український парламент. Це не парламент, який хоче розпродати зараз українську землю. Це не парламент, який сьогодні руйнує Україну та обурює суспільство. У нас з вами є для цього всі можливості. Сьогодні скасовуємо цей Закон про землю, відкладаємо його у бік, на завтра запрошуємо уряд. Якщо вони не спроможні сформувати свій антикризовий план, ми разом з ними сформуємо цей антикризовий план. Ми об'єднаємо зусилля без посад, без будь-яких преференцій. "Опозиційна платформа - За життя" напише вам як сьогодні вивести країну з кризи та з завтрашнього дня. Об'єднавши зусилля, вийдемо з кризи, об'єднаємо зусилля та зробимо те, щоб виконати Мінські угоди, та захистимо громадян України. Прошу поставити мої 10 поправок на підтвердження. І прошу вас подумати, є час ще зупинитися. Дякую. Ставлю на голосування 2820. Прошу визначатись та голосувати. За-63 Рішення не прийнято. 2890. Прошу визначатися та голосувати. За-63 Рішення не прийнято. 2890. Прошу визначатися та голосувати. За-64 Рішення не прийнято. 2894 – прошу визначатись та голосувати. За-64 Рішення не прийнято. 2894 – прошу визначатись та голосувати. За-64 Рішення не прийнято. 2894 – прошу визначатись та голосувати.

За-76 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 2719, прошу визначатись та голосувати. За-70 Рішення не прийнято. 2874, прошу визначатися та голосувати.

Наталія, на жаль, і ця правка не підтримана. Дякую вам. Наступна. Загородній, 2815.

шановний Дмитре Олександровичу, я звертаюсь ще раз до вас. Ви за останні роки один із вменяемых голів Верховної Ради України. Тому я думаю, що ви зреагуєте на моє прохання. Дивіться, Верховна Рада України, вона формує уряд України. Не буває такого, щоб закони, такі важливі закони розглядалися, а в ложі уряду відсутні люди, які б могли відповідати на запитання Нехай би сидів там і давав коментарі і відповіді на ті запитання, які ми надаємо. Бо це важливий закон, він стосується всіх громадян України. Запросіть, будь ласка, уряд, когось там з них, нехай хоч сидять там просто. Я прошу поставити на… Дякую, Михайло Миколайович, по-перше, за оцінку моєї діяльності, по-друге, за пропозицію. Однак я хотів би нагадати, що 2178-10 – це законопроект депутатський, це вже не урядовий. І обов'язково ми запросимо наших колег з уряду. Ви розумієте, що вчора відбулись деякі зміни в уряді. Ви їх також бачили вчора. За деякі ви навіть голосували. Тому я думаю, що обов'язково ми долучимо до цього процесу представників уряду. Дякую вам. Ставлю на голосування 2817. Прошу визначатись та голосувати. За-78 Рішення не прийнято, правка не врахована. Артуре Володимировичу, Ірина Володимирівна може передати будь-якому народному депутату, який нижче йде... Ну, вона ж перша... Її немає, да, просто. (Шум у залі) Так вона б передала просто слово, це ж нема питань. Ні, я ж не заперечую. Просто так було б зручніше. Я не говорив, що це неправильно, я лише зауважив. Вікторія Петрівна Сюмар. Дякую, Дмитре Олександровичу. Я все-таки продовжу тему, яку підняв мій колега, оскільки... Ви знаєте, ми можемо з великим задоволенням дивитись на Миколу Тарасовича Сольського на трибуні, але ми його навіть не бачимо, якщо це депутатський законопроект,

Насправді ситуація дуже проста. Те, чим ми займаємося, немає нічого спільного з розглядом поправок. Тому що всі поправки відхилені, навіть якщо вони де-факто враховані. Але чомусь комітет відмовився писати, що вони частково враховані. Наша поправка стосується заборони громадянам держави-агресора купувати землю в Україні. Вона, очевидно, десь врахована забороною інших іноземців. Але ми розуміємо, що врахував комітет в результаті. Оці 9 поправок, які нібито вже враховані, ви можете заспокоїти людей і перед отим всім, що ми зараз займаємося, чітко сказати: ось ці принципові позиції... Дякую, Вікторіє Петрівно. Позиція комітету. ця правка, яку ви тільки що озвучували, вона найшла відображення в більш широкій правці, пов'язаній з обмеженнями володінням землею. Дякую вам, Микола Тарасович, за позицію комітету. Переходимо до голосування. Правильно я розумію? 2816, Вікторія Петрівна Сюмар. Прошу визначатись та голосувати. Комітет відхилив цю правку. За-95 Рішення не прийнято. Правка не врахована.

пропонується віднести і відповідні зміни внести до Закону "Про санкції", віднести до санкцій не лише заборону на набуття у власність земельних ділянок, а і заборону на користування. І, в той же час, колеги, я би хотів звернути увагу, що відбувається зараз з землею, в контексті в тому числі так званої децентралізації. Коли земельні ділянки, які є у праві власності українських громадян, після приєднання відповідних населених пунктів, наприклад сіл до міст, ці земельні ділянки можуть бути предметом оскарження в судах і повертатися у власність вже нової ОТГ. Таким чином, вже зараз відбувається ситуація, коли від громадян України відбирають належні їм земельні ділянки. Це говорить не тільки про те, що відбувається в контексті децентралізації, але і про ті загрози, які несе прийняття цього закону, який так вперто проштовхується в цьому сесійному залі. Відкличте цей закон і захистіть українську…

Шановні колеги, ще раз повертаємося до головного питання сьогоднішнього дня – це можливість нашої держави вирішувати всі питання, спілкуючись зі своїм народом. На жаль, сьогодні ми бачимо, що ніхто не хоче чути не тільки народ, а й тих депутатів, які сьогодні їх представляють. "Опозиційна платформа – За життя" надала більше 3 тисяч поправок. На жаль, жодної поправки не враховано. Не тільки нашої, і "Батьківщини", "Європейської солідарності" та інших питань. І в тому числі і "слуг народу". І це така тенденція, яка говорить про те, що нівелюється взагалі інституція депутатів Верховної Ради і тих людей, які дійсно представляють сьогодні території і людей, які на них проживають. Ситуація, яка склалася сьогодні в аграрному секторі говорить про те, що у нас з 8,8 росту зростання впало на 1,1. Ставлю на голосування правку 2824. Прошу визначатись та голосувати. За-72 Рішення не прийнято. Правка не врахована.

в аграрному секторі, говорить про те, що у нас відірвана сьогодні влада від тих економічних реалій, які сьогодні проходять в нашій державі. І якщо ми хочемо щось змінити, зробити те, що ми хотіли б побачити сьогодні в аграрному секторі, а це і розвиток фермерства, і розвиток переробки, і зробити так, щоб у нас сьогодні не імпортована була і і молочна продукція, і інша. Ми хотіли б, щоб сьогодні якраз законодавство України підтримувало виробника, який працює сьогодні на селі. Якщо буде прийнятий законопроект, який ми сьогодні розглядаємо, то взагалі будуть сьогодні розірвані зв'язки між нами, містом і людьми, які проживають на селі. Інфраструктура буде знищена. І ніхто не буде підтримувати соціальну сферу, яка сьогодні хоч якось живе за рахунок тих аграріїв, які… Ставлю на голосування правку 2827 Німченка. Прошу визначатись та голосувати.

Колеги, ми можемо багато дискутувати тут, говорити про що-небудь, але є у нас монобільшість. На жаль, ця монобільшість не є коаліцією - коаліцією всіх партій і фракцій, які сьогодні представлені в парламенті. Практично ніхто сьогодні не враховує думку людей, які представляють практично практично половину населення України. А якщо ми побачимо сьогодні соцопитування, то ми зрозуміємо, що більше 70 проти ринку землі. Тому, шановні колеги, "слуги народу", Я вас дуже прошу дочекатись призначення міністра аграрної політики, припинити зараз обговорення цього законопроекту. Надати можливість новому міністру, надати нам розуміння, як буде рухатись аграрний сектор. І тоді тільки, після цього, приймати рішення. "Опозиційна платформа – За життя" – виключно за рішення через референдум. Прошу поставити мою поправку на голосування.

Німченко Василь Іванович, "Опозиційна платформа – За життя". Я підтримую свою пропозицію, і тут пропонували стосовно міністра аграрія сюди. Я думаю, що Сорос утримує тут Милованова, то, може, його не треба і чекати. Але я хотів би сказати про те, що якщо американський обком, чи вашингтонський, вирішує питання джерела природного існування нашої держави, це вже реальна загроза реального розпаду держави. Давайте думати. Підтримаємо. Ставлю на голосування правку 2824. Прошу визначатись та голосувати. За-69 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Загородній. Не наполягає. ПАПІЄВ М.М. Дякую. У мене якраз була пропозиція. Шановні колеги, коли розглядається… (Не відволікайте Голову Верховної Ради України, будь ласка! Слухайте, що за "рішалово" у вас там постійно? Ми ж живемо в демократичній державі, у нас зараз йде сесія. Ви ж можете вирішити завжди питання, не обов'язково бігти в президію). Дивіться, навіть якщо законопроект не урядовий, все рівно завжди або міністр, або заступник міністра, який веде ці законопроекти, присутній був в ложі уряді. Якщо немає міністрів у вас, посадіть якогось "соросенка" там, вони теж мають відношення до закону цього, нехай хоч він сидить там в цій президії. Але я наполягаю, що представник уряду був, бо у мене є питання до уряду з цього законопроекту. Цей законопроект голосувати не можна і приймати не можна. ГОЛОВУЮЧИЙ. Згідно Регламенту… По-перше, щодо "рішалова", це ваша особиста думка. Я думаю, що тут бувають представники різних фракцій і депутатських груп, в тому числі і поважна депутатська фракція "Опозиційна платформа – За життя". І я не думаю, що це якось пов'язано "з рішаловом", а це пов'язано з роботою Верховної Ради України, Михайле Миколайовичу. По-друге, доповідати щодо правок має комітет, і якщо ви наполягаєте я зараз дам слово представнику комітету, ви це добре знаєте, ви ж краще за мене знаєте Регламент. І, як показує практика, "рішалово" точно не тут відбувається, а в якихось інших – десь там, іноді за колоною, під колоною , там по-різному було. Можу ставити на голосування? Ставлю на голосування 2829. Прошу визначатись та голосувати. За-69 Рішення не прийнято. Королевська Наталія Юріївна, 2830. 13:11:19 КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Шановні колеги, тут дуже правильно звернувся мій колега, що в парламенті, на жаль, зараз ніхто не вивчає поправки, ніхто не вивчає питання щодо землі, щодо наслідків після прийняття цього законопроекту. А зараз відбувається просто кнопкодавство. А чому? А тому що заробітна плата депутата зараз залежить від того, скільки разів він натиснув на кнопку, і сидить увесь зал просто жме на кнопки. Тому ми звертаємося до вас, шановні: це неправильна процедура, тому що люди сидять, не вивчають питання, не розуміються у цьому питанні, потім вони не будуть відповідати за наслідки, тому що вони скажуть, що вони нічого не розібралися. А "Опозиційна платформа – За життя" зареєструвала 3 тисячі 115 поправок, і ми вимагаємо, щоб професійно був розгляд цього законопроекту та щоб кожний депутат розумів наслідки після його рішення. Дякую. Прошу поставити на підтвердження. Дякую. Наталія Юріївна, ну, нарешті, в залі депутати працюють, сидять, розглядають правки, натискають кнопки, голосують, показують результати своєї роботи та дають оцінку тим чи іншим правкам. Так само відбудеться і зараз. Ставлю на голосування правку 2830. Прошу визначатися та голосувати. Михайло Миколайович, паралельно хотів би зазначити, дивіться, як уряд швидко реагує на прохання народних депутатів України – заступник міністра присутній на засіданні Верховної Ради України. Я думаю, що раніше такого також не було. При різних парламентах. 13:12:55 За-67 Рішення не прийнято, правка не врахована. Шуфрич, 2844. Дякую, шановний головуючий. Я прошу бути уважним, щоб ми не проскочили якусь із правок. Ви знаєте, я хочу вам сказати, по-різному можна ставитися до того, як було раніше, але ще раніше, ніж раніше, тут сиділи би при розгляді такого питання півуряду. Але, чесно кажучи, до такого не дійшло би. Тому що раніше-раніше такий закон ніколи б не дозволили собі поставити, враховуючи ситуацію в країні, враховуючи, коли люди не можуть собі звести кінці з кінцями, провокувати їх на продаж останнього, що в них є – землі під ногами! ми би на це ніколи не наважилися. Тому ми і пропонуємо, давайте зупинимося. Ми бачимо, у вас дещо міняється. Принаймні, вже відомо, що тут "рішалово" нема. Ми хочемо запитати, а де "рішалово" зараз? Ви так сказали, що вам про це щось має бути відомо або принаймні чули про це. А зараз ми хочемо, щоб порішали для людей і… Нестор Іванович, ви трошки більше від мене в політиці. Я думаю, що тут ви більше зможете підказати, де краще шукати. Я, з вашого дозволу, поставлю правку на голосування. Прошу визначатися та голосувати.

Кабінету Міністрів України, навіть якщо ми не голосували за його призначення, так от, якби не було зараз представника Кабміну, я би попросив в крісло Прем'єра зразу поставити фотокартку пана Сороса особисто при розгляді цього питання. Це для нас дійсно було би тоді прозоро, відверто і чесно. Я не розумію, чого випихаєте цей закон. Ну, чесно скажу, пане Руслане, просто не розумію. Він є для вас ще гірший, його бажання бажання прийняти є гіршим, ніж робота всього уряду Гончарука. І ми дійсно зараз вболіваємо за крану, вболіваємо за ставлення до влади в цілому. Тому що інститути влади, вони забезпечують стабільність, а розгляд цього закону дестабілізує... Дякую, Нестор Іванович. Оскільки ви мене згадали, я хочу сказати, що цей закон якраз про власність, власність як священне право будь-якого громадянина в цій державі. Якраз це право дає можливість вам як народним депутату поставити будь-яку фотографію в будь-якому місці, яке належить вам на праві власності. А я поки ставлю на голосування правку 2845 народного депутата Шуфрича Нестора Івановича. Прошу визначатися та голосувати.

Прошу, пане Несторе! ШУФРИЧ Н.І. Пане Руслане, я думаю, що нам прийшов час згадати великі слова Івана Франко: прийшов час за Україну думати. І, повірте мені, той невеликий досвід роботи в цій залі і в Кабінеті Міністрів України, спілкуючись з різними президентами, з різними главами адміністрацій і керівниками офісів, я можу сказати, що якраз зараз прийшов той час, коли ми маємо відчути відповідальність за країну, за збереження її цілісності, і зробити усе, щоб будь-які турбулентності оминали нас. А прийняття цього закону спровокує страшенне протистояння і ескалацію в нашій країні, тому ми вже і переконували вас півроку цього не робити. Дякую. Несторе Івановичу, ставлю, з вашого дозволу, на голосування вашу поправку 2846, яку ви обґрунтували зараз. У комітету інша позиція, на жаль – комітет пропонує відхилити. Тому нехай визначиться зал. Прошу визначатися та голосувати. За-70 Рішення не прийнято. Наступна правка 2847. прошу поставити наступні поправки, три наступні (від 48 до 50 включно), і дати мені півтори хвилини.

Але ми вважаємо, що будь-які новації, пов'язані із прийняттям цього закону, можуть бути виключно в одному випадку, і на цьому наголошують абсолютна більшість і моїх правок, і правок моїх колег по фракції, а саме: врегулювання цього питання може бути реалізовано виключно після проведення всеукраїнського референдуму. Чому? Тому що після проведення референдуму ми отримаємо відповідь: народу України, права власності якого ми і захищаємо своїми поправками. Якщо бути формальними і прив'язуватися до конкретних дат, то хочу нагадати нам і громадянам України, що 27 грудня була зроблена спроба продавити цей закон. Ми змогли цьому протистояти. Так, це було не складно… це було дуже складно, і саме розумінню президії Верховної Ради я віддаю належне щодо нашої позиції фактично дало можливість уникнути жорсткого протистояння в Раді. Тобто сьогодні опозиція вже мінімум як більш ніж на два місяці… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Несторе Івановичу. Тому, як ви і казали, я ставлю почергово. Ставиться на голосування правка 2848 народного депутата Шуфрича Нестора Івановича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

За-69 Рішення не прийнято. Наступна правка – 2849, народного депутата Шуфрича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. Наступна правка – 2850, народного депутата Шуфрича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-71 Рішення не прийнято. Нестор Іванович, можу я 2851 в такому ж порядку поставити? Ще 3, так?

використавши своє регламентне право розглядати цей законопроект саме в такий спосіб, ми дали владі декілька місяців для того, щоб проаналізувати наслідки прийняття цього закону. Наслідки дуже тяжкі. І ми дійсно вболіваємо за наших громадян, щоб вони в період свого, на жаль, не найкращого стану матеріального, а я би сказав, в умовах зубожіння не спровокували самих себе продати те, що, можливо, буде годувати їх і їх нащадків. Тому ми просимо захистити права громадян і прийняти відповідний законопроект з урахуванням вимог Конституції України, а саме – провести референдум. Така можливість у нас є. Закон працює, на жаль, 91-го року редакції, і захистити саме…

ви знаєте, щодо не дали можливості і блокування роботи, і інших фраз, які сьогодні звучать досить часто, і не озвучуються правки. Не озвучуються, тому, що вони просто ідентичні. Тому давайте говорити про суть їх. Комітет 3 місяці активної роботи розглядав кожну правку і вибрав ті, і взяв за основу ті, і комітетські сформулював ті, які відобразили по суті і суттєво покращили цей законопроект. Дякую. Ставлю на голосування 2853. Прошу визначатись та голосувати. За-70 Рішення не прийнято. 2852 – прошу визначатись та голосувати. За-69 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 2853 можемо теж голосувати? Ставлю на голосування 2853. Прошу визначатись та голосувати. За-70 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 2854, Нестор Іванович. Включіть, будь ласка, мікрофон.

наших громадян в другому турі підтримали пана Зеленського і він став Президентом України. 73 відсотки наших громадян проти цього закону. Скажіть, будь ласка, ви що, тут антипрезидентською діяльністю займаєтесь, чи як? Ну, як таке може бути, що ви проти народу і проти Президента? Я вважаю, що вже прийшов час обговорити це питання не тільки в межах "Слуга народу" - Президент, а запросіть і інші фракції. І ми тоді, можливо, розкриємо очі Президента на те, що з ним коїть його власна фракція. А поправку цю одну прошу поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-74 Нестор Іванович, тут теж, бачте, цифри збігаються, але результат абсолютно різний. Тому, на жаль, правка не врахована.

І я ще раз хочу звернути увагу представників монокоаліції. На жаль, 69, 85 – це голоси тих народних депутатів України, які сьогодні дійсно є партнерами Президента в питанні його стабільності і збереження його рейтингу, тому що стабільність влади – це стабільність наших громадян. І ми будемо боротися і використовувати всі можливі і доступні нам методи, щоби, захищаючи наших громадян, забезпечувати стабільність в нашому суспільстві. Тому ми так і наполягаємо на тому, щоб саме в такий спосіб цей закон був розглянутий. Надіємося на те, що в кінці він все ж таки буде відхилений. А якби ви зараз, шановний пане Голово, сказали одне чарівне слово "прошу підтримати та проголосувати"

Ще раз нагадую, наша фракція виступає проти відкриття ринку землі без проведення всеукраїнського референдуму, на якому кожен українець матиме змогу висловити свою думкую. Ми впевнені, що… Мы должны… за будь-які зміни у Земельний кодекс можемо голосувати тільки тоді, коли почуємо людей. І я ще раз нагадую, що згідно з Конституцією України абсолютне право на всі землі України належить тільки українському народові. Та приймати рішення про умови продажу землі має право тільки він. Пропоную: "Частину 2 статті 24-1 частини 1 статті 4 Закону України "Про санкції" доповнити … абзацом … змісту: "Встановлення заборони на отримання у власність земельних ділянок набуває чинності після…" Ставлю на голосування 2858. Прошу визначатись та голосувати.

Шановні колеги, наступна правка регулює порядок оскарження у частині заборони на отримання у власність земельних ділянок згідно зі змінами у Законі "Про санкції". Якщо, на великий жаль українського суспільства, ми підтримаємо відкриття ринку землі, то ми повинні бути послідовними і закріпити у законі порядок оскарження санкцій. Тому пропонується: "Частину 2 статті 24-1 частини 1 статті 4 Закону України "Про санкції" доповнити абзацом наступного змісту: "Встановлення заборони на отримання у власність земельних ділянок може бути оскаржене в судовому порядку". Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 2857. Прошу визначатись та голосувати. За-66 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Пономарьов, 2858. Це крайня правка, Олександре Сергійовичу. Пропоную частину другу статті 24 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» доповнити абзацом наступного змісту: "Порядок встановлення заборони на отримання у власність земельних ділянок встановлюється відповідними нормативно-правовими актами". Прошу всіх підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 2858. Прошу визначатись та голосувати. За-67 Рішення не прийнято. Правка не врахована. На жаль, закінчилися правки, Олександре Сергійовичу, ваші. Переходимо до правки Колтуновича.

2863 прокоментував перший заступник міністра, представник Кабінету Міністрів України для того, щоб ми отримали позицію з цієї точки зору. Тоді я хочу... В рамках нашого виступу я хочу звернути увагу на те, що... Шановний пане Голово, шановні народні депутати, я хочу звернути увагу на те, що вже мої колеги привели ряд моментів, які стосуються запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення. Ми з вами проговорили уже економічні аспекти і негативи внаслідок запровадження ринку землі. Ми проговорили і про те, що для пересічних громадян України те що їм маніпулятивно нав'язують про те, що вони зможуть купувати земельні ділянки, це абсолютна маніпуляція і неправда. Оскільки у нас значна кількість громадян України знаходиться за межею бідності. Ви знаєте, які у нас мінімальні фіксовані доходи, яка частка населення. І ми також про це говорили і до вас з цими цифрами звертались. Для чого ми це робили? Для того, щоб ви почули почули цифри, почули аргументи і побачили, що ті показники які стосуються купівлі навіть одного гектару землі, вони не співставні з тими доходами, які є сьогодні. Вони навіть не співставні не те що з місячними - з річними доходами пересічних громадян України. Мінімалку ми знаємо: 4 тисячі 723. Середню зарплату - 10767. Середню в сільському господарстві - там трохи більше 8 тисяч і так далі. Тому з цієї точки зору громадяни з мінімальними фіксованими доходами, очевидно, не зможуть. Це маніпулятивний фактор. І третій, дуже важливий момент, на якому наполягали мої колеги. Я чому це комплексно звожу? Тому що всі ті речі, які є: це і юридичні, і економічні, і, безумовно, соціальні аспекти внаслідок запровадження обігу ринку землі, - вони, безумовно, негативно будуть відображатися на усіх сферах життєдіяльності країни. Це і загроза продовольчій безпеці, це і загроза національній безпеці. І ми просимо вас підтримати ті поправки, ті три, які я щойно озвучив, для того щоб ми все-таки могли врегулювати це питання. Дякую. І прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Можемо голосувати? Тоді, Олександр Сергійович, якщо можна, включіть мікрофон. Тому що за Регламентом не коментує правки, не коментує правки заступник міністра. Однак для того, щоб було коректно, я думаю, що вам треба просто пояснити, чому ви вважаєте, що правка 2863 настільки важлива

Я розумію, але суть не в тому. Я глобально до чого приводжу, що зміна економічного курсу, відмова від ринку землі. Якщо приходить нова команда, вона має відмовитись від тієї провальної і взагалі згубної псевдоекономічної і антисоціальної політики, в тому числі і в земельному питанні. Вони Тоді, мабуть, все ж таки не коментування цієї конкретної правки, а в цілому, чому міністерство вважає, що цей закон потрібен. Правильно я розумію? Доброго дня. Дякую. Насправді є зрозумілий алгоритм, чому кожен українець може бути учасником. Перше. Кожен українець може зареєструвати сімейне фермерське господарство і це легко. Друге. Воно не попадає під оподаткування і компенсує держава ЄСВ. Третє. Буде створений, вже є законопроект поданий, Фонд гарантування кредитів. Відповідно, українець, знайшовши 10 гектарів, він потребуватиме лише 15 відсотків, ця земля йде в заставу. Фонд гарантування кредитів покриває 50 відсотків ризиків і надає ці кошти. Тому все-таки кожен українець зможе стати підприємством малим і середнім, відповідно цей законопроект потрібний. Дякую. Дякую. Можемо не голосувати, правильно я розумію? Голосуємо цю правку? 2863 ставлю на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-70 Рішення не прийнято. 2870. Прошу визначатись та голосувати. 13:37:10 За-66 Рішення не прийнято. За-66 Рішення не прийнято. 2871. Прошу визначатись та голосувати. За-68 Рішення не прийнято, правка не врахована. 2872, Королевська. 7 хвилин дайте, будь ласка. Шановні колеги! Шановні присутні! Ми звертаємося до Президента. Шановний пане Президент! Будь ласка, у вас є вплив на вашу монокоаліцію в парламенті. Зупиніть, будь ласка, цей безлад, який відбувається зараз в парламенті. Тому що ми бачимо, що "слуги народу" стають поступово слугами олігархів або самі хочуть стати олігархами. Тому що нікому більше з адекватних людей в країні не зрозуміло, навіщо вони в такому режимі хочуть швиденько розпродати українську землю. Шановні, не вийде у вас, не встигнете ви. В будь-якому випадку восени будуть перевибори. І зараз повинні хвилюватись не про те, як земельки собі прихватити, а хвилюватись про те, як довіру людей поновити. "Опозиційна платформа – За життя" підготувала більше 150 законопроектів. Ми їх всі зареєстрували в парламенті. Шановні колеги, це дорожня карта, як зараз вивести країну з кризи. мільйони наших громадян потребують сьогодні захисту та підтримки. Мільйони громадян, голосувавши за вас, довірили вам право відновити їх соціальний захист, зробити конструкцію економіки та соціального захисту в країні таку, щоб людина відчувала себе впевнено. Шановні, у нас більше мільйона чорнобильців в країні. У нас є ветерани праці та ветерани Великої Вітчизняної війни, учасники бойових дій - наші афганці та воїни-інтернаціоналісти. Це військові пенсіонери, це діти війни, це багатодітні родини. Сьогодні пенсіонери-держслужбовці не отримують свої зароблені пенсії. Люди з інвалідністю - це 2 мільйони людей, які потребують підтримки з боку держави. Це мами-одиначки, це малозабезпечені родини, які сьогодні сподіваються, що все ж таки ви їх не забудете. І це великий пласт людей. Це переселенці більше мільйона людей, які втратили все у своєму житті, приїхали на свою Батьківщину для того, щоб їх тут вважали рівними, повноцінними громадянами країни. Але ж, на жаль, що попередня влада, що сьогоднішня влада продовжує той курс розколу суспільства, коли людей не захищають. Це мирні мешканці, які проживають вдоль лінії розмежування, які постраждали від бойових дій, але ж за шість років жодної копійки не отримали підтримки з боку держави. Шановні колеги, у нас сьогодні є діти, які постраждали від бойових дій. І завдяки нашій роботі з Юрієм Павленко, ми надали цим дітям статус, але цей статус - це пустий папірець, тому що треба прийняти пакет соціальної підтримки для цих дітей. Сьогодні люди від нас чекають важливих рішень, рішень, які б дійсно змінили як економічну ситуацію в країні, так і соціальну. А головне, люди чекають, що у нас з вами вистачить сил, ми зможемо з вами об'єднати всі наші можливості для того, щоб дійсно зробити все, що залежить від нас, від українського парламенту, щоб повернути мир в Україну. А коли ви кажете, що від нас нічого не залежить, то це не так. Ми зараз з вами можемо приймати рішення і починати діалог з людьми, які опинилися на неконтрольованій території. Ми зараз можемо приймати рішення, щоб поновити там людям пенсії, щоб надати їм соціальний захист. Ми зараз з вами можемо приймати рішення, щоб людей постраждалих, мирних громадян, громадян України дійсно захистити. І це буде наш шлях, наш перший крок до миру. Ми зараз можемо обсуждать питання амністії, питання виборів, ми можемо шукати ті конструкції політичні, які б сьогодні, виконавши Мінські угоди, довели Україну до миру. Але ж, на жаль, ми намагаємося вже місяць переконати вас, що під час війни не можна розпродавати Україну. Не можна розпродавати українську землю, тому що наступне питання, яке поставлять люди: а де їх права? Чому 30 мільйонам громадян України зараз не видали безкоштовні паї, гарантовані їм Конституцією? Чому не провели розпайовку землі? Чому ви ту землю, яка за Конституцією належить народу України, хочете однопартійно "слугами народу" продати? Будь ласка, ну, це порушує суверенітет України Це повністю порушує Конституцію України. І ми вас попереджаємо, що якщо ви і далі будете так себе поводити і далі будете наполягати на прийнятті цього закону, то "Опозиційна платформа – За життя" звернеться до Конституційного Суду та в Конституційному Суді ми доведемо, що це порушення Конституції України та ви не маєте права приймати це рішення. Так для чого, для чого втрачати час? Нам треба сьогодні виконувати головні завдання, які перед нами поставили люди. Але якщо ви не знаєте, що робити, і якщо ви спеціально сьогодні не приймаєте рішення відповідальні, то ми ж вам вже доводили, що 150 законопроектів зареєстрованих "Опозиційною платформою – За життя", для того щоб виконати Мінські угоди, для того щоб поновити економіку України, захистити вітчизняного виробника та малого, середнього підприємця. Законопроекти, які спрямовані на соціальний захист найнезахищених верств населення сьогодні зареєстровані нами в українському парламенті. Приєднуйтесь до наших ініціатив. Виведемо країну з кризи разом. Виведемо країну для того, щоб кожна людина, кожний громадянин нашої України пишався, що він українець, і знав, що в лихі часи його держава ніколи що ми завжди будемо захищати громадян України. І тому "Опозиційна платформа – За життя" наполягає на тому, щоб ми з вами повернули країну в реальну повістку дня, на тому, щоб ми зараз виконали завдання людей: провели всеукраїнський референдум, розпаювали, віддали людям землю і тільки після цього розглядали це питання. Дякую. Прошу поставити поправки на підтвердження. Ставлю на голосування 2892. Прошу визначатись та голосувати. За-64 Рішення не прийнято. 2894 – прошу визначатись та голосувати. За-76 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 2719, прошу визначатись та голосувати. За-70 Рішення не прийнято. 2874, прошу визначатися та голосувати. За-70 Рішення не прийнято. 2874, прошу визначатися та голосувати. За-70 Рішення не прийнято. 2874, прошу визначатися та голосувати. За-64 Рішення не прийнято. 2894 – прошу визначатись та голосувати. За-70 Рішення не прийнято, правка не врахована. Наступна правка - Шуфрич. Не наполягає. Наполягає? 13:47:00 ШУФРИЧ Н.І. Дякую, шановний головуючий. У мене зараз ще одна дуже почесна нагода. Скоріш за все, ми разом завершимо ранкове засідання Верховної Ради України в дискусії навколо питання Закону про землю. І дійсно я вдячний вам, пане Голово, що нам вдалося таки спромогтися на цю дискусію. І те, що половина українців підтримує наше таке принципове ставлення, яке вони називають "блокування", хоча ми розуміємо, це не є класичним класичним бокуванням Верховної Ради України, це використання наших регламентних можливостей, які забезпечуються законом, ну, і буду відверто говорити, в даному разі і нашими домовленостями, меморандумом, який ви освятили і який дав нам можливість саме в такий спосіб розглядати цей закон, а бажано було б, щоб ми припинили розгляд цього закону, тому що він зараз не сприймається в суспільстві. Суспільство чекає неприйняття цього закону... Ставлю на голосування цю правку, 2897. Прошу визначатись та голосувати. За-59 Рішення не прийнято. Дякую, шановний головуючий. Я прошу поправку 2887, 2888, 2889, 2890 і 91 проголосувати одну за одною, давши мені 3 хвилини виступити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дві хвилини виступу. Додайте хвилину, будь ласка.

не в бізнесі. ШУФРИЧ Н.І. Це, до речі, добра черта для Голови Верховної Ради, добра риса для Голови Верховної Ради України. Ну, хай буде 2 хвилини. Шановні колеги з фракції "Слуга народу", ми так зрозуміли, виходячи з ваших багаточисельних коментарів після вчорашніх всіх голосувань, що ви визначили себе, відчули суб'єктом формування влади. Я, мабуть, не сильно помилюсь, якщо скажу, що ви не сприймаєте в абсолютній своїй більшості цей закон. Ви розумієте його надтяжкі наслідки, ви розумієте, що в такій формі, в умовах, коли люди неспроможні оцінити реальні наслідки, але вони інтуїтивно занепокоєні цією ініціативою, ми маємо зупинитися і провести обговорення і дискусію у суспільстві навколо прийняття цього закону. А найкращою дискусією було би все ж таки виконати нашу головну умову і поставити це питання на розгляд національного референдуму, щоби народ України, прийшовши на референдум, а 76 відсотків наших громадян вже заявили, що на цей референдум вони би прийшли та, на жаль, сказали би "ні", 73 відсотки сказали би, що вони не підтримують цей закон. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Нестор Іванович. Ставлю на голосування 2887. Прошу визначатися та голосувати. За-65 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 2888. Прошу визначатися та голосувати. За-65 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 2889. Прошу визначатися та голосувати. За-63 Рішення не прийнято. 2890. Прошу визначатися та голосувати. За-64 Рішення не прийнято. 2891. Прошу визначатися та голосувати. За-67 Рішення не прийнято. 2892. Шуфрич. Дякую, шановний головуючий. Ця поправка стосується Закону… сім "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень". А саме, ми пропонуємо доповнити її такого змісту: "Пункт 6. Для встановлення осіб, які опосередковано володіють земельними ділянками сільгосппризначення уповноважена державна установа проводить моніторинг та співставлення інформації з державних реєстрів. Встановлена інформація про можливе опосередковане володіння земельними ділянками у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, використовується для недопущення порушень частини 1 статті 130 Земельного кодексу." Тобто в цій статті ми боремося з тим, щоб не було використання підставних осіб під час встановлення встановлення майнових прав на земельні ділянки. Але все це можливо виключно після проведення всеукраїнського референдуму, на чому наполягає народ Ставлю на голосування 2887. Прошу визначатися та голосувати. За-64 Рішення не прийнято, правка не врахована. Наступна правка - 2893. Прошу,

порівняння і співвідношення вартості земель з середніми пенсіями в Угорщині і Польщі. І якось знову співпадає, що, враховуючи, що у нас згідно з останніми даними в грудні місяці середня пенсія була 3 тисячі гривень, тобто приблизно сто двадцять доларів, цей показник у Польщі, Угорщині приблизно в п'ять разів вищий. А ціна на землю, якщо ми візьмемо середню, яку пропонують запровадити в Україні, півтори тисячі доларів – у 6 разів більше. Тобто ми зараз і говоримо про те, і звертаємо вашу увагу, що давайте все ж таки сконцентруємося на піднятті рівня доходів наших громадян, що автоматично потягне за собою привабливість і вартість землі. І після того як вона реально буде підвищена, тоді, можливо, і народ України буде більш спокійно реагувати на саму можливість продажу землі та надання їм права не тільки використати своє право на приватне майно на землю, а – увага! - позбавитись такого права через продаж. Тому що, раз продавши землю, ми розуміємо, що їм буде занадто складно отримати зворотну можливість, тому що гроші будуть зразу витрачені, і ми розуміємо, чому. Тому ми і пропонуємо різні механізми отримання вартості вартості землі: через кредити, через державні банки в разі крайньої необхідності. І поки не буде достатній рівень забезпечення, достатній рівень доходів наших громадян і справедлива вартість землі, утриматись від цього закону. Дякую за увагу. Ставлю на голосування 2896. Прошу визначатись та голосувати.

За-62 Рішення не прийнято. 2895 – прошу визначатись та голосувати.

у нас не вистачить відповідальності і здорового глузду і ми в цій залі не зможемо відмовитись від прийняття цього закону, ті, хто продадуть свої земельні паї, автоматично позбавляться права на субсидію, а таких громадян у нас декілька мільйонів. Тобто сьогодні люди навіть не розуміють всіх тяжких наслідків прийняття цього закону. Тому ми ще раз звертаємося до вас: давайте підійдемо до прийняття цього закону відповідально, з урахуванням усіх інтересів наших громадян, виходячи із наслідків. І ми розуміємо, що ціна за гектар землі 1 тисяча, 1 тисяча 500 доларів, а в окремих випадках - 700, є спекулятивною, виключно заради подальшого перепродажу. І ми це маємо не допустити.

якраз в тих країнах, про які ми говорили, де порівнювали ймовірну вартість землі в Україні і реальну вартість землі в Польщі і в Угорщині. Я тільки що вам разом зі своїм колегою Олександром Колтуновичем провели моніторинг через пенсії, а зараз через мінімальні зарплати. ж самі кореляції. В 4-5 разів там більше мінімальна заробітна плата, і вартість землі відповідно в 6 разів більше. Так давайте зупинимо, відставимо питання продажу землі за безцінь, виключно з ціллю подальшої перепродажі і спекуляції, а сконцентруємо нашу з вами увагу на іншому питанні – підняттю рівня доходів наших громадян працюючих і наших пенсіонерів. І ми будемо цим пишатись. Дякую вам. Ставлю на голосування цю правку, 2897. Прошу визначатись та голосувати. Рішення не прийнято. Правка не врахована. На жаль, ми вимушені призупинити розгляд ваших правок, Несторе Івановичу. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим.

Дякую